Za uvodno predstavitev mnenja dajem besedo predstavnici Vlade, in sicer državni sekretarki z Ministrstva za zdravje, Evi Vodnik. Izvolite. Hvala za besedo, gospa podpredsednica Državnega zbora. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! Vlada je v mnenje prejela Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema, ki ga je Državnemu zboru Republike Slovenije predložila skupina pet tisoč volivk in volivcev. Predlog zakona določa nekatere ukrepe, ki naj bi po mnenju predlagateljev pripomogli k izboljšanju stanja v zdravstvu, med drugim zvišanje števila pacientov, ki jih morajo izbrani osebni zdravniki opredeljevati, izdajanje napotnih listin za specialistične preglede s strani zdravnika specialista, pravica delavca do odsotnosti z dela zaradi bolezni brez potrdila o upravičeni zadržanosti od dela, obveznost priprave začasnega delovnega normativa, nagrajevanje iz naslova preseganja rednega programa, preklic soglasij za delo pri drugem izvajalcu zdravstvene dejavnosti, razen pod določenimi pogoji. Vlada predloga zakona ne podpira, saj meni, da bo večino ciljev, za katere ocenjuje, da so ustrezni, lahko uresničila skozi ukrepe, ki so določeni v Uredbi o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2024. Prav tako so v pripravi tudi druge zakonodajne rešitve, ki bodo sistemsko naslovile anomalije v zdravstvenem sistemu oziroma uredile področja, ki jih je zaradi zakonodajnih sprememb oziroma sprememb v družbi treba na novo opredeliti. V Uredbi o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2024 je tako med drugim določeno, da se mora izračunati faktor relativno čakajočih oziroma razmerje med dejanskim številom dni čakanja in najdaljšo dopustno čakalno dobo glede na stopnjo nujnosti. Na podlagi tega bo vzpostavljen seznam nedopustno čakajočih, oskrba pa bo najprej ponujena tistim, ki čakajo relativno najdlje glede na stopnjo nujnosti. Za obravnavo pacientov iz tega seznama bodo izvajalci tudi dodatno stimulirani. Uredba na področju specialistično-ambulantnih obravnav spodbuja dostopnost čakajočih do prvih pregledov, saj določa minimalno število prvih pregledov po specialnostih z uvedenimi spodbudami in 30 % višjo ceno za vse prve preglede ob doseganju plana prvih pregledov. Uredba prav tako določa odvzem deleža programa določene dejavnosti v primeru nedoseganja prvih pregledov v deležu prvih pregledov, ki ni dosežen, vendar največ do 10 %, in uvedbo plana prvih pregledov za vse dejavnosti. V uredbi se ohranja plačilo po realizaciji za vse specialistično-ambulantne obravnave, ki so že tako plačane, na primer kardiologija, urologija, nevrologija, ortopedija, ter uvaja plačilo po realizaciji za nove specialistično-ambulantne dejavnosti – gastroenterologija in pediatrija, in določa dvig preseganja programa iz 10 % na 20 % preseganja plana ob začetnem beleženju prvih obiskov. Uredba določa plačilo po realizaciji za vse storitve za otroke in mladostnike ter urgenco. Z uredbo se na novo določa še, da morajo izvajalci, ki imajo vzpostavljene čakalne sezname za poročanje NIJZ, pripraviti letni akcijski načrt za obvladovanje čakalnih vrst in seznam ukrepov za optimizacijo dostopnosti za dejavnosti oziroma storitve z nedopustno čakajočimi. Glede na navedeno Vlada meni, da zgoraj navedeni ukrepi naslavljajo cilje, ki jih zasleduje predlagani zakon, zato ocenjuje, da ni potrebe po sprejetju zakona. Hvala.

predstavnikom predlagatelja! Civilna družba se v tem mandatu lahko pohvali s številnimi in več zakonskimi predlogi, ki rešujejo pereče družbene probleme, ki so bili na žalost predolgo prezrti s strani politike. Na začetku mandata smo tako imeli zakon, ki je izničil najbolj uničujoče ukrepe prejšnje vlade. Civilna družba je pripravila tudi zakon, s katerim je bilo omogočeno zastonj šolsko kosilo otrokom družin do četrtega dohodkovnega razreda in uvedlo polovično subvencijo otrokom do petega dohodkovnega razreda. Malo pred to točko smo obravnavali zakon, ki ga je prav tako pripravila civilna družba, s katerim se bodo standardi emisij naprav za sosežig izenačili s standardi emisij za sežigalnice. Ta trenutek pa obravnavamo interventni zakon oziroma spremembe interventnega zakona, ki uvaja več ukrepov na področju zdravstva, ki jih tudi v Levici vidimo kot pomembne in nujne in smo zaradi tega tudi sodelovali pri zbiranju podpisov za ta zakon. Pomen več teh ukrepov je prepoznala tudi celotna koalicija z že omenjeno Uredbo o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2024, ki nadomešča tako imenovani splošni dogovor, sta že uveljavljena dva od ukrepov, vsebovanih v tem zakonu. Prvi je obveznost javnih zdravstvenih zavodov, da naredijo akcijske načrte za obvladovanje čakalnih vrst in ukrepov za optimizacijo dejavnosti. Drugi je projekt za spremljanje obremenjenosti nosilcev zdravstvenih dejavnosti, ki bo ugotovil, koliko dela zahteva posamezna zdravstvena storitev. Interventni zakon, ki smo ga sprejeli septembra, je naredil red na področju nagrajevanja opravljenih storitev prek programa. Prav tako je ta isti interventni zakon spremenil logiko izdajanja soglasij za delo pri drugem izvajalcu. Po novem se tako soglasje v primeru, da o njem ni odločeno, ne poda. Pravzaprav je neverjetno, da do sedaj ni bilo tako. Preostalo pa je seveda še nekaj ukrepov in vsebin, ki jih še moramo izvesti. Kratkotrajna bolniška brez zdravniškega potrdila je ena od programskih točk Levice in jo vidimo kot stalen institut, ne le kot nek začasen ukrep, za to pa bo treba poseči v Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Najpomembnejše pa so seveda spremembe na področju koncesij ter ukinitev dvojne prakse, v resnici vsem bolj znane kot dvoživkarstvo. Te morajo prav tako biti urejene kot trajni ukrep, ne le kot začasni, kot to predvideva interventni zakon, ker so po naši oceni eden od ključnih načinov, s katerim se razgrajuje javno zdravstvo in ga posledično tudi srednjeročno privatizira. Tu se moramo zavedati nečesa zelo pomembnega – čaka nas rekonstrukcija logike slovenskega zdravstva po končanih pogajanjih o plačnem stebru za zdravstvo in po končani stavki Fidesa. Soglasje za popoldansko delo in model koncesij bosta materija te rekonstrukcije, saj prav ta stavka Fidesa ta trenutek razgalja ključno dejstvo – zdravniki zdravstvene politike, kot jo vodi Fides, v večini ne podpirajo. Ministrica za zdravje bo tako imela širok mandat za večje spremembe v slovenskem javnem zdravstvenem sistemu in glede na vse, kar smo do sedaj videli, lahko za razliko od bivšega ministra za zdravje rečemo, da uživa naše polno zaupanje in da verjamemo, da bo področje koncesij in popoldanskega dela tudi zaradi zakonskih predlogov, kot je ta, urejeno tako, da bo v našem zdravstvenem sistemu v resnici na prvem mestu pacient, skrb za zdravje pa ne bo videna kot vir za jahte in luksuzna stanovanja. V Poslanski skupini Levica kljub temu, da je koalicija večino ukrepov iz zakona že udejanjila ali smo jim kolektivno zavezani, menimo, da je zakon primeren za nadaljnjo obravnavo. Rešitve v njem bi lahko, če jih kot zakonsko materijo v postopku popravimo, služile vsaj kot most do končne oblike stabilnega in resnično javnega zdravstvenega sistema, zato ga bomo v tem prvem koraku podprli. Najlepša hvala. Besedo ima Poslanska skupina Svoboda, zanjo mag. Tamara Kozlovič. Izvolite. Predsedujoča, poslanke in poslanci, predstavniki predlagateljev, predstavniki ministrstva, lep pozdrav! Torej, danes je pred nami predlog interventnega zakona za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema, ki so ga pripravili v iniciativi Glas ljudstva in za vložitev zbrali pet tisoč podpisov volivk To še dodatno dokazuje, da je tudi državljankam in državljanom mar, da se na področju javnega zdravstva pripravijo in realizirajo spremembe v smeri zagotavljanja večje dostopnosti in boljše kakovosti zdravstvenih storitev in da so se za to tudi oni pripravljeni truditi in politiki na nek način pomagati. Predlog zakona obravnava več izzivov, na katere že več let opozarja tako zdravstvena stroka, politika, kot tudi civilna družba. Pogledi enih in drugih si niso vedno enaki. Ne glede na to v Poslanski skupini Svoboda verjamemo, da nas vse druži skupen cilj, to je ohranitev in krepitev javnega zdravstvenega sistema in boljše zdravstveno varstvo državljank in državljanov. Predlogi in napori civilne družbe so vedno dobrodošli, nasploh, če so konstruktivni, saj odpirajo prostor za širšo razpravo. Naloga najprej stroke in nato politike pa je, da smiselne predloge ustrezno implementira v obstoječ sistem, torej na način, da bodo tudi izvedljivi in učinkoviti. Zato nas veseli, da je veliko ukrepov, ki jih predvideva danes obravnavani zakon, Vlada oziroma Ministrstvo za zdravje že implementiralo, torej jih je že izvedlo oziroma so le-ti v pripravi. Ravno vloženi zakon s strani civilne družbe nam je dal čas, da o predlaganih ukrepih premislimo, jih nadgradimo ali preoblikujemo in jih kar se da smiselno izvedemo. Ukrepi, o katerih bo danes tekla razprava, tudi niso danes prvič pred nami. Ob sprejemanju vladnega interventnega zakona lani decembra je namreč iniciativa Glas ljudstva Državnemu zboru v sprejetje predlagala amandmaje s sorodno vsebino. Nekaj ukrepov je tako v določeni meri že zajetih v interventnem zakonu, zlasti pa so ti zajeti v uredbi o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja za leto 2024, ki jo je pred kratkim sprejela Vlada. Morda se ne imenujejo isto in niso dobesedno prepisani, zasledujejo pa iste končne učinke. Omenjena uredba tako predvideva pripravo akcijskih načrtov za obvladovanje čakalnih vrst po posameznih oddelkih in izvajalcih, prav tako predvideva merjenje efektivne obremenitve zdravnikov. Interventni zakon, ki smo ga sprejeli pred novim letom, določa pogoje za dodelitev soglasij za delo zdravstvenim delavcem zunaj matičnih organizacij. Direktorji in predstojniki morajo po novem podrobno obrazložiti razloge, zaradi katerih svojim zaposlenim dovolijo delati pri konkurenci oziroma pri drugih delodajalcih. Te odločitve morajo sprejeti direktorji zdravstvenih domov in bolnišnic, po novem pa tudi predstojniki oddelkov. Poostrili smo torej pogoje za pridobitev soglasja za delo izven matičnega javnega zdravstvenega zavoda, kar je bil tudi eden od predlogov Glasu ljudstva. Kaj je še določeno v uredbi, ki jo lahko označimo za pomemben korak, ne le kamenček v mozaiku zdravstvene reforme? Na primarni ravni spodbuja večjo dostopnost pacientov do izbranega osebnega zdravnika. Na področju specialistično-ambulantnih obravnav uredba spodbuja dostopnost čakajočih do prvih pregledov. Pri tako imenovanih perspektivnih programih optimizira obseg programa, ki ga bo Ministrstvo za zdravje periodično spremljalo, nadzorovalo in prilagajalo. Uredba predvideva plačilo urgentne dejavnosti po realizaciji, torej vseh opravljenih storitev na urgenci. Predvidena je širitev ambulant družinske medicine, pa tudi fizioterapije, z dodatnimi 28 ekipami, dispanzerjev za mentalno zdravje z dodatnimi sedmimi ekipami, prav tako je širitev timov predvidena pri zobozdravstvu za odrasle. Nekatere novosti uredba prinaša tudi na področju čakalnih dob. Načrtovana je uvedba tako imenovanega faktorja relativno čakajočih, ki bo prikazoval, koliko časa čaka posameznik na zdravstveno storitev glede na najdaljšo dopustno čakalno dobo pri določeni stopnji nujnosti. Na področju specialistične ambulantne obravnave je uredba usmerjena v spodbujanje prvih pregledov. Pacient bo tako prej vstopil v zdravstveni sistem. Na pomembnost prvih pregledov je Glas ljudstva že večkrat opozoril. Na primarni ravni zdravstva se na podlagi sprejete uredbe načrtuje izvedba poziva, s katerim bomo privabili do sto ambulant družinske medicine, v katere bi bila po novem poleg zdravnika in srednje medicinske sestre za polni delovni čas vključena diplomirana medicinska sestra, s čimer se spodbuja bolj celostno in kakovostno oskrbo, prav tako pa bodo morale izbrane ambulante opredeliti tudi dodatne paciente. To bo osnova za doseganje še večjega preseganja glavarinskih količnikov, kar je tudi eden od predlogov Glasu ljudstva. Predvidena je uvedba ambulant specializirane družinske medicine. Ti bodo v četrtem letu specializacije, ko lahko opredelijo svoje paciente, imeli možnost samostojnega dela v lastni ambulanti z enako ekipo, kot jo imajo na voljo specialisti družinske medicine. Tudi v tem primeru smo s predlagatelji na isti strani. na isti strani. To je nekaj ukrepov, ki jih korak za korakom implementira Ministrstvo za zdravje v smeri realizacije prepotrebne zdravstvene reforme. V Poslanski skupini Svoboda danes ne bomo glasovali za to, da je zakon primeren za nadaljnjo obravnavo, pa ne zato, ker se z vsebino ne bi strinjali ali zakona predlagatelja ne bi podpirali. Prav nasprotno, ugotavljamo namreč, da je bilo veliko predlaganih ukrepov danes obravnavanega zakona že realiziranih, bodisi v interventnem zakonu, v uredbi, ki sem jo že omenila, kot tudi v drugih podzakonskih aktih, zato bi bilo danes nenavadno potrjevati zakon, ki predpisuje ukrepe, ki so praktično že predpisani in se mestoma že izvajajo, nekaj pa se jih še bo izvedlo z modifikacijami na način, kot jih predlaga zdravstvena stroka. Zato se Glasu ljudstva v imenu Poslanske skupine Svoboda zahvaljujem za angažiranost, za vse predloge in čas, ki ga namenjajo povečanju učinkovitosti in kakovosti javnega zdravstvenega sistema. Tudi zaradi njihovega angažiranja je Ministrstvo za zdravje že implementiralo veliko ukrepov, ki so jih predlagali predlagatelji. Verjamemo, da lahko v prihodnje skupaj pišemo še veliko pozitivnih zgodb, ki bodo izboljšali naš načeti javni zdravstveni sistem. Še veliko stvari je namreč, ki jih je treba v javnem zdravstvenem sistemu izboljšati. To priložnost pa bi izkoristila tudi za to, da se v imenu Poslanske skupine Svoboda iskreno zahvalim vsem tistim zdravnikom in zobozdravnikom, ki ves čas in tudi sedaj v času stavke postavljajo na prvo mesto zdravje in življenje pacienta, tudi na način, da delajo z nadčloveškimi napori. Zaslužijo si naše spoštovanje in seveda tudi boljše pogoje dela. Naša odgovornost je, da jim to tudi zagotovimo. Hvala. Hvala lepa. Besedo ima Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke, zanjo poslanka Jelka Godec. Izvolite. Najlepša hvala. Pred nami je predlog spremembe zakona, kar je seveda legitimno, so predlagatelji pet tisoč podpisov in današnji predstavniki tako imenovani Glas ljudstva, ki so se kar sami okronali, da so glas ljudstva, in sicer nekdo, ki je sicer kulturni delavec, in bivši minister, ki je imel svoj in še ima svoj espe in dobro ve, kaj to delati kot dvoživka, ampak ne bomo se spuščali na to raven, vendar je pa treba povedati, da se zdravstva ne rešuje na ulici, da se zdravstva ne rešuje z videoposnetki na Instagramu, Facebooku ali katerem drugem socialnem omrežju, da se zdravstva ne rešuje, še enkrat, na ulici s protesti pred ministrstvom, ampak se zdravstvo rešuje s sprejemanjem zakonov, ki jih seveda legitimno lahko predlaga pet tisoč podpisnikov, Državni svet, poslanci ali Vlada oziroma Ministrstvo za zdravstvo. Če imaš v vladni koaliciji 53 glasov, potem danes takšnih predlogov Glasa ljudstva tukaj ne bi bilo. In to, kar je naštevala kolegica pred mano, kaj vse je že bilo narejeno in kaj vse bo narejeno, bi danes moralo biti tukaj na mizi s strani Ministrstva za zdravje oziroma Vlade in ne s strani tako imenovanega Glasa ljudstva, z vsem spoštovanjem tistim, ki so dali podpise, težko pa verjamem, da so zakon prebrali. Torej, po mojem mnenju je treba vztrajati pri argumentih, poslušati ljudi iz prakse, poslušati tako paciente, bolnike kot zdravstvene delavce in se ne zahvaljevati samo zdravnikom, ampak se zahvaljevati vsem zdravstvenim delavcem, timom, ki danes delajo in bodo še delali in so delali v preteklosti, tudi kot tako imenovane dvoživke, predlagatelj je o tem govoril in dejal, da ni politično korektno, da se temu izognemo. Predlagatelj pa loči med dvema vrstama dvoživk, tisti, ki delajo v enem javnem zdravstvenem zavodu in drugem javnem zdravstvenem zavodu, tisti lahko delajo po pogodbah, tisti, ki pa delajo v javnem zdravstvenem zavodu in pri koncesionarju, tega pa ne smejo opravljati v popoldanskem času. Ali se predlagatelji sploh zavedajo, kaj je to javno zdravstvo in kaj je javna mreža? Da so za vse krivi seveda zdravniki. v bistvu prideš čez to, da enostavno več ne moreš opravljati svojega poklica varno, kar je pri zdravnikih seveda zelo pomembno, takrat rečeš, da je dovolj. Takrat rečeš, da pač enostavno ne boš, kot predlagatelj predvideva v zakonu, sprejemal dodatnih bolnikov oziroma pacientov. Najprej pacientov, seveda, ker smo vsi pacienti, potem smo šele bolniki, ko zbolimo in nas morajo zdravniki oziroma zdravstveni tim oskrbeti, in rečeš, da je dovolj, ker enostavno nisi več varen za bolnika. In zakon, predlog zakona, je v smislu, da se poviša število opredeljenih za posameznega zdravnika, da bo tistih, ne vem, kakšna je bila sicer danes povedana zadnja številka, nekje 140 tisoč pacientov, ki še vedno nimajo opredeljenega zdravnika, dobili svojega zdravnika, pa smo potem slišali, da glede na to, da so bile vzpostavljene ambulante za neopredeljene, da je to nek dober ukrep, da se pa še vedno število neopredeljenih povišuje. Torej, vprašanje je, prinesle te ambulante za neopredeljene in do katere mere bomo zdravstvene time obremenili z dodatnimi opredelitvami pacientov, da bomo imeli v bistvu

se zahvaljujete tistim, ki ne stavkajo, v bistvu pa delajo vsi. Nujne primere delajo vsi, pod 18 let delajo za vse, nad 65 let delajo za vse. Jaz verjamem, da si nihče ne želi, da pride ob pol devetih zjutraj v specialistično ambulanto v bolnišnico, kjer vas pričaka mlad zdravnik, izmučen, s podočnjaki, pove, da je delal najprej svoje redno delo, potem dežurstvo in da enostavno ne zmore več, vidiš mu na obrazu, sicer ti ne pove, ampak pove, koliko je delal, in čakaš na diagnozo, da ti pove, ali imaš raka ali ne in kakšno bo tvoje zdravljenje. To si želimo s preobremenitvijo zdravnikov, da bomo prišli k družinskemu zdravniku, ko boste 61. v vrsti, ob dveh popoldan, ki vas sploh ne bo več pogledal, ampak bo samo odprl računalnik, rekel, kaj vam je, povejte, okej, antibiotik in pojdite domov. Ali si to želimo? Verjetno ne. Verjetno si želimo administrativno razbremenitev zdravnikov, kar do zdaj nismo doživeli, verjetno si želimo, da pridemo takoj do zdravnika, pa ne glede na to, ali je to zdravnik v javni mreži ali je to v zasebni mreži. Jaz mislim, da je vsem izmed nas popolnoma vseeno, popolnoma vseeno, kdo je lastnik tiste ustanove, v katero pridete, za vse je pomembno, da dobite pravilno diagnozo, da ste zdravljeni, da se zdravnik z vami pogovarja, da se medicinska sestra do vas lepo obnaša, ker to je zelo pomembno, ker nekateri slišimo, kako so bile nesramne in tako naprej, ampak po 24 urah dela jaz težko verjamem, da bi bil tudi kateri od vas zelo dobre volje. Rezultati interventnega zakona. Danes je bilo rečeno, da predlagatelji predlagajo podobno kot koalicija. Kje so ti predlogi? Še enkrat, 53 glasov imate danes in danes se ukvarjamo s predlogom zakona, ki ga je podpisalo pet tisoč oziroma malo več volivcev, nimamo pa niti enega predloga koalicije, ki ima, še enkrat poudarjam, 53 glasov, ki ima načrt, ki je naslovila vse te zadeve, ampak ne, danes oziroma včeraj smo poslušali predsednika Vlade, ki se je arogantno obnašal ne samo do zdravnikov, ampak do vseh zdravstvenih delavcev, poniževal je tako zdravnike kot medicinske sestre s svojimi izjavami. To imamo danes – podpihovanje razrednega boja proti zdravnikom, namesto da bi imeli na mizi rešitve s strani koalicije. Torej, stavka je seveda odprla veliko jeze, razočaranj in potem tudi populističnih izjav tako predlagateljev kot koalicije, tako v Državnem zboru kot na ulici in na socialnih omrežjih. Slišali smo tudi, da koalicija zelo dobro sodeluje s predlagatelji. Nismo pa slišali, da koalicija zelo dobro sodeluje z zdravstvenimi delavci. Tega pa nismo slišali. Jaz bi želela to slišati, da koalicija oziroma vladna stran zelo dobro sodeluje z zdravstvenimi delavci, z direktorji zdravstvenih domov, z direktorji vseh ustanov, ki so v javni mreži, in s celotno zdravstveno srenjo. To bi želeli slišati. In ko bo to sodelovanje vzpostavljeno na ravni, da se ne bo v Državnem zboru še podpihovalo te, bom rekla, slabe volje do zdravstvenih delavcev, ko se bo v Državnem zboru uporabili argumenti in dialog, in dialog, ki bo prinesel k izboljšanju in zmanjševanju te napetosti, ki jo imamo danes v družbi, in ko bodo v Državnem zboru na mizi zakoni, ki bodo izboljšali zdravstveni sistem, potem bo seveda stvar tudi v zdravstvu drugačna. Ko se bo seveda začelo pogovarjati z zdravstvenimi delavci, s tistimi, ki delajo v zdravstvu, ki delajo v sami praksi, ne pa s tistimi, ki so v času pandemije kolesarili in ogrožali življenja marsikaterih in se dobesedno norčevali iz tistih, ki so umirali v bolnišnicah. Hvala. Najlepša hvala. Besedo ima Poslanska skupina Nova Slovenija – krščanski demokrati, zanjo poslanka Iva Dimic. Izvolite. IVA DIMIC (PS NSi): Hvala lepa, spoštovana podpredsednica. Spoštovani prisotni! V Novi Sloveniji se sprašujemo, kakšno bo javno zdravstvo, če ga lahko skupina aktivistov s predlaganim zakonom začne spreminjati. Bo to javno zdravstvo dostopno za vse ali zdravstvo po meri in potrebah le peščice? Sporočilo Vlade je danes jasno, na desetih straneh so zapisali razloge, zakaj zakona ne podpirajo. V Novi Sloveniji že skoraj dve leti pričakujemo obljubljeno in prepotrebno vladno reformo, pa je včeraj predsednik Vlade dr. Golob dejal, da je ne bo, da je ne bo sicer take, kot jo je predvidel bivši minister Bešič, in da praktično je ne bo, tako smo razumeli. Se pravi, vlada in ministrstvo ne prevzemajo odgovornosti za dolge čakalne vrste, odhode in stavke zdravnikov, neukrepanje na področju duševnega zdravja in v zadnjih tednih sprememb nujne medicinske pomoči in satelitskih urgentnih centrov. Z vsako spremembo vlada trdi, da prihaja bližje bolnikom in da dela vse v dobro njih, tudi zakon o evtanaziji naj bi bil v dobro bolnikov, pa o tej temi seveda več v četrtek. Uvedli ste ambulante za neopredeljene, pa nekega bistvenega učinka niso prinesle, razen dodaten denar timom, ki so se organizirali v teh ambulantah. V okviru javnega zdravstva danes potrebujemo in je treba zagotoviti vsem prebivalcem Republike Slovenije pravočasno dostopnost do zdravstvenih storitev. Ljudje vplačujejo v sistem, dobijo pa le pravico do čakalne vrste. Na to, da so čakalne vrste predolge, vpliva tudi to, da imamo delež prebivalcev, ki na to storitev čakajo prek dopustnih čakalnih dob, vedno večji. V primerjavi z večino držav Evropske unije imamo v Sloveniji slabšo dostopnost do zdravstvenih storitev. Neizpolnjene potrebe po zdravstveni oskrbi so v Sloveniji višje, kot je povprečje držav OECD. To je podatek, ki ni spodbuden, je zaskrbljujoč. Nesprejemljivo je, še enkrat poudarjam, da ljudje, ki plačujejo zdravstveno zavarovanje, ne pridejo do zdravstvene oskrbe, ko jo potrebujejo. Denar mora slediti pacientu. To v Novi Sloveniji poudarjamo ves čas in da je za odpravo čakalnih dob treba vključiti vse razpoložljive zdravstvene kapacitete, tako javne zavode, koncesionarje kot tudi zasebnike. Ko si enkrat bolan, je nepomembno, kdo in kje te bo sprejel, pomembno je, da prideš do pravočasne in kvalitetne oskrbe in obravnave. Zato je nemudoma treba vzpostaviti sistem kvalitetnega spremljanja čakajočih, prečistiti vse čakalne sezname in po modelu nacionalnega razpisa v odpravo čakalnih dob vključiti vse razpoložljive kapacitete med izvajalci zdravstvenih storitev. Za dosego cilja je nujno treba vzpostaviti enotno informacijsko podporo. V Novi Sloveniji smo že dvakrat vložili zakon, ki bi omogočil vključitev vseh kapacitet v obravnavo in skrajševanje čakalnih vrst, pa ste ga v koaliciji zavrnili. V središče postavljamo pacienta. Ko bo v središče vladna koalicija postavila pacienta, se bodo rešitve pokazale same po sebi, ker mora imeti vsak možnost, da po lastni presoji in svobodno izbere, pri katerem izvajalcu bo opravil zdravstveno storitev. Storitev ne plača iz lastnega žepa, ampak se plačilo izvede iz naslova zdravstvenega zavarovanja. S tem vzpostavljamo večjo konkurenco med ponudniki zdravstvenih storitev, zagotavlja se boljše storitve in pacientu zagotavljamo možnost izbire. Žal je tudi ta predlog daleč od tega, kar bi moral biti. Daleč od tega, da bi v središče postavljal pacienta in da bi mu omogočil prosto izbiro zdravljenja. imamo še vedno možnost, da na Hrvaškem storitev plača ZZZS, če pa isto storitev pacient želi opraviti v Sloveniji, se mu to ne omogoča in ga pošljemo samo v čakalno vrsto.

zaradi anksioznosti, zaradi tesnobe. Ali je to normalno? Kako tega mladostnika, tega najstnika obravnavati v tem sistemu? V Novi Sloveniji predloga zakona ne bomo podprli. Najlepša hvala. Besedo ima Poslanska skupina Socialnih demokratov, zanjo poslanka mag. Bojana Muršič. Izvolite. Hvala lepa, podpredsednica, za besedo. Spoštovani predstavniki Vlade, kolegice in kolegi, predlagatelji! Zakonski predlog, ki je nastal v civilni iniciativi Glas ljudstva, je bil vložen s podpisi pet tisoč volivk in volivcev, nastajal pa je že v zgodnji jeseni kot odziv na predhodno sprejeti vladni interventni zakon. Njegove ključne rešitve se nanašajo na izboljšave zdaj že znamenitega 15. člena veljavnega zakona, katerega bistvo je dodatno nagrajevanje zdravstvenih izvajalcev in medicinskega osebja za dodatno opravljanje dela pri skrajševanju čakalnih vrst. Bistvene so tri rešitve, ki vse po vrsti pomenijo premik k aktivnemu spodbujanju dejansko opravljenih dodatnih obravnav, pa tudi večjo in aktivnejšo vlogo vodstev javnih zavodov pri skrajševanju čakalnih vrst. Omogoča predvsem, da so tudi zaposleni v javnih zavodih deležni enakih spodbud in plačila za dodatno opravljeno delo, kot je to omogočeno njihovim kolegom, ki opravljajo delo pri zasebnih izvajalcih. Glede na veljavno kot tudi vzpostavljeno interventno ureditev, sprejetje tega zakona pomeni predvsem več nagrajevanja dejansko opravljenega dela, več aktivnosti in odgovornosti javnih zavodov, prinaša pa tudi možnost, da se v sistem vzpostavijo prvi, četudi začasni, standardi in normativi. Sprejetje zakona pomeni, da bodo vodstva javnih zavodov morala pripraviti načrt skrajševanja čakalnih vrst, za vsako preseganje zastavljenih načrtov pa je predvideno nagrajevanje sodelujočih zaposlenih. Socialni demokrati rešitve, ki jih prinaša zakon, podpiramo od samega začetka, saj so tudi del našega programa. Prepričani smo, da moramo začeti nagrajevati dodatno delo namesto staža in statusa. Verjamemo, da moramo bolj izenačiti položaj zaposlenih v javnih zavodih in pri zasebnikih, saj so trenutno zaposleni v javnih zavodih v bistveno slabšem položaju kot ostali. kot ostali. Verjamemo, da morajo vodstva zavodov prevzeti aktivnejšo vlogo pri vodenju zaposlenih, planiranju storitev in vzpostavljanju osnovnih normativov opravljanja dela, kot tudi prevzeti odgovornost za izdajanje soglasij zaposlenih za delo pri drugih izvajalcih. Skratka, gre za korake v pravo smer, ki bi jih morali čim prej sprejeti, zato smo tudi pri obravnavi zadnjega sorodnega zakona predlagali svoje amandmaje, ki pa žal niso imeli podpore. Že od prve predstavitve tega predloga zakona ga Socialni demokrati podpiramo in si prizadevamo, da bi bil v čim večji meri postal del zakonodaje. Takšna zagotovila sicer daje tudi ta vlada oziroma ministrstvo, vendar v konkretnem koraku temu najbolj ne sledi. Vsebin tega zakona ministrstvo ni preneslo v svoje zakonske predloge, kljub zagotovilom ministrice pa niso vključeni niti v uredbo o financiranju zdravstva za prihodnji dve leti, zato menimo, da je obravnava in sprejetje tega zakona prvi nadaljnji korak, v nadaljnjem postopku pa bi bilo seveda mogoče izpiliti njegove rešitve. Poslanski skupini Socialnih demokratov bomo zakon soglasno podprli oziroma sklep, da je zakon primeren za nadaljnjo obravnavo. Hvala lepa. Najlepša hvala. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Sledi razprava poslank in poslancev o predlogu zakona,

besedo. Naj uvodoma povem, da se seveda zahvaljujemo vsem zdravstvenim delavcem, to smo v tem mandatu že večkrat povedali in bomo

razpravah nam je bilo očitano, da ministrstvo ni udejanjilo ukrepov, ki jih predlaga Glas ljudstva, tako v zakonu, ki ga danes obravnavamo, kot tudi v treh zakonih, ki so nam jih poslali, zdaj jaz tudi sprašujem, ali vsi beremo enake dokumente ali se načrtno sprenevedamo, zato da dobivamo politične točke. Mogoče smo mi tukaj v Svobodi malo zelenci in se teh igric ne znamo tako iti. tako iti. Jaz sem v uvodu, v stališču poslanske skupine, jasno povedala, katere ukrepe smo vključili, torej je ministrstvo vključilo v interventni zakon, katere ukrepe je ministrstvo vključilo v uredbo in kar nekaj teh ukrepov je ravno tudi na pobudo Glasa ljudstva, bodisi v zakonu, ki ga danes obravnavamo, ali pa je bilo navedeno v treh zakonih, ki smo jih verjetno vse poslanske skupine skupine sprejele, vključno z administrativnimi razbremenitvami zdravnikov, torej interventni zakon naslavlja nekaj ukrepov, da ne naštevam vseh Tukaj bi rada izpostavila, da je izredno dragoceno vsako mnenje, vsak predlog, ki ga dobimo bodisi s strani civilne družbe bodisi strokovne javnosti, ker nam to omogoča, da slišimo tudi neko drugo mnenje, da nam mogoče prikažejo nek drug zorni kot, ki smo ga mogoče mi spregledali, in vsaj v Poslanski skupini Svoboda vse predloge tako civilne družbe kot tudi strokovne javnosti skrbno preberemo, preštudiramo, analiziramo in tudi tiste zadeve, ki so nam smiselne, predebatiramo s pristojnimi pristojnimi ministrstvi in jih potem tudi udejanjimo v zakone. Rada bi še nekaj povedala, da vseh ukrepov na področju zdravstva ni treba udejanjiti skozi zakonodajo, imamo veliko podzakonskih aktov, in za določene ukrepe ukrepe ali rešitve ni treba čakati nekega zakonskega predloga. En primer je ravno recimo uredba ali pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja, torej dokumenti, ki jih pripravlja ZZZS, v okviru katerega je tudi na pobudo številnih predlogov Strateškega sveta za zdravstvo, ZZZS recimo že implementiral veliko korakov tudi na področju razbremenitve zdravnikov. Če grem skozi predloge, ki jih zakon, ki ga danes obravnavamo, naslavlja. Torej, eden izmed ukrepov je priprava novega enotnega koncesijskega akta. akta. Za to narediti seveda ne potrebuješ spremembe zakonodaje, tako da smo tudi v Poslanski skupini Svoboda pozvali ministrstvo, da tukaj vseeno pripravi nek akt in ga posreduje primarni ravni, za katero ministrstvo sicer ni pristojno, namreč ministrstvo daje soglasje za vsak koncesijski akt in skozi ta mehanizem lahko tudi na nek način prisili primarno raven, da upošteva koncesijski akt, ki bo bolj določen, predvsem pa, ne vem, vsaj moj pogled je ta, ki bo nedvoumno zahteval tudi od koncesionarjev, da sodelujejo v neprekinjenem zdravstvenem varstvu, kar je mogoče danes na nek način pomanjkljivo zapisano. Eden izmed ukrepov je povišanje glavarinskih količnikov. Tukaj smo že v mnenju Vlade zasledili, da dejansko teh 10 v bistvu prav veliko ne spremeni, že danes več kot 90 % primarnih zdravnikov, torej družinskih zdravnikov, presega ta količnik. Naslavlja pa ravno uredba, ki jo je ministrstvo oziroma Vlada sprejela v preteklih dveh tednih, dveh tednih, ta problem, uvaja torej, kot sem povedala v stališču, še dodatno osebo v timih družinske medicine in postavlja temelje, da se opredeli več pacientov in da bodo tisti, ki bodo v bistvu skrbeli za večje število pacientov, tudi smiselno nagrajeni, saj ko govorimo o družinski medicini, govorimo o timskem delu. Eden izmed ukrepov današnjega zakona je razbremenitev osebnih zdravnikov. Torej, na področju razbremenitve, kot sem že povedala, je že ZZZS v svojih internih aktih predlagal v lanskem letu veliko ukrepov, ki jih je naslovil Strateški svet za zdravstvo, med drugim tudi interventni zakon v lanskem letu naslavlja tudi to področje in daje več kompetenc medicinskim sestram in na ta način razbremenjuje zdravnika, kar smo si v bistvu vsi vsi želeli. Kar se tiče naslednjega ukrepa, to je odsotnost z dela brez zdravniškega potrdila, tudi v mnenju Vlade je jasno nakazano, da je tukaj potreben širši socialni dialog, med drugim tudi tudi z delodajalci. Vem, da so to temo že imeli na mizi v okviru ESS, tako da verjamem, da ob naslednjih zakonodajnih spremembah, ki se pripravljajo, ki se pripravljajo, bodisi enotni izvedenski organ in ukrepi na področju absentizma, se bo lahko tudi ta del naslovil. Seveda je pomembno, da se vključi tudi socialne partnerje. Kar se tiče začasnih delovnih normativov, tukaj smo slišali sploh v zadnjem času veliko razprave pro et contra, ali normativi ja ali normativi ne. Nas v Svobodi veseli, da je na ministrstvu v bistvu v končni fazi že priprava zakona o kakovosti, ki bo naslovil to področje. Vemo, da je tukaj treba narediti bistveno več v smeri varne obravnave pacientov, tako da tudi na nek način bomo te začasne delovne normative, morda ne v taki obliki, kot jih predlaga predlagatelj, tudi implementirali. In ko bomo imeli zakon o kakovosti na mizi, bo tudi čas za kakšno razpravo in da mogoče še v tistem zakonu kaj dodelamo. naslednjega predloga predlagatelja, torej priprave akcijskega načrta za skrajševanje čakalnih vrst, torej ta ukrep je praktično v celoti implementiran v uredbi v letošnjem letu, kar pomeni, da je v bistvu ukrep izveden, mogoče ne dobesedno kot ste si ga zastavili predlagatelji, ampak jaz ocenjujem, da je to pomemben korak naprej, da na nek način tudi zdravstveni zavodi prevzamejo odgovornost za upravljanje s čakajočimi. Kar se tiče ukrepa nagrajevanje preseganja rednega programa. Tukaj je tudi interventni zakon naslavljal nekaj ukrepov v tej smeri in tudi uredba, ki sem jo danes že omenila, to področje. Zagotovo je pa tudi tukaj prostor v okviru stebrnih pogajanj v zdravstvu, tako da bo verjetno na tem področju treba v prihodnje še kaj več narediti, tudi glede na to, kako se bodo stebrna pogajanja zaključila. Potem pa še zadnji ukrep današnjega zakona, to je omejitev zasebnega izvajanja javnih zdravstvenih storitev. Tudi tu je lanski interventni zakon naslovil to vprašanje. Tudi mi v Svobodi se strinjamo, da je tu treba še narediti korake naprej in tudi tu Ministrstvo za zdravje pripravlja še dodatne rešitve. Tudi v usmeritvah, ki so jih sprejeli kot ukrepe zdaj v času stavke, naslavljajo to področje, torej tega dela zaposlenih v javnih zdravstvenih zavodih, predvsem pri zasebnih izvajalcih. Na tem področju pa mora predvsem ministrstvo narediti bistveno več v kriterijih, ki so podlaga za vzpostavitev javne zdravstvene mreže, torej da ta ta ni postavljena bolj kot ne na pamet ali pa tako, kot je bilo močno eno lokalno okolje politično, ampak da se ta oblikuje na podlagi dejanskih potreb

v realizaciji, nekaj se jih pripravlja, absolutno pa ne sprejmem trditve, da ni bilo nič narejenega, da ministrstvo ni nič naredilo, prav tako ne bežimo pred odgovornostjo. Absolutno je naša odgovornost, da poskrbimo, da bo javni zdravstveni sistem boljši, kot je danes, ampak to je odgovornost ne samo politikov, pač pa tudi stroke, ki žal velikokrat ni poenotena, kar bi nam politikom bistveno olajšalo delo.

zakon je predlagan zaradi tega, ker smo v njem naslovili nekaj vzrokov in ne samo nekaj posledic, ki jih trpi naš zdravstveni sistem. Res je, v našem zakonu obravnavamo tudi nekatere posledice, in mislim, da so te posledice že deloma ali pa znatno naslovljene z novo zasedbo Ministrstva za zdravje, ampak kljub vsemu pa ostajajo ključni vzroki, za katere tudi danes zaenkrat nisem slišal odgovora, predvsem pa ne v predlogih, zato mislim, da moramo nanje opozoriti in pozvati poslance, ki imajo seveda možnost, da pri številnih odprtih vprašanjih, ki smo jih odprli v zakonu, v nadaljnji razpravi izboljšajo, dopolnijo, odpravijo, odstranijo in zadržijo tisto, kar pa je treba nujno storiti. storiti. V tej svoji razpravi se bom omejil na en sam problem, in to je problem bolnikov brez izbranega zdravnika. Dovolite mi, da rečem, da je to ustavnopravni in moralni škandal, da je nemogoče, da v državi, ki zagotavlja ljudem dostop do zdravnika, trpimo leta dolgo, da 140 tisoč bolnikov nima osebnega zdravnika. Zdravstvo je javna služba, tako kot šolstvo. Ali si znamo predstavljati, da bi učitelji postavili svoje standarde tako, da polovica učencev ne bi mogla priti v prvi razred? To se ne more zgoditi. In zato postavljanje standarda, že samo postavljanje standarda, ki v hipu, ko je bil postavljen leta 2019, če bi se v celoti uresničil, bi nenadoma ostalo pol milijona ljudi brez izbranega zdravnika, je bil nezakonit in neustaven. K sreči imamo samo 143 tisoč bolnikov. Zakaj? Zato, ker je zraven določilo, da zdravniki, ki že imajo svoje paciente, jih ne smejo odpustiti. Zaradi tega imamo zdaj mi dve skupini zdravnikov. Ena skupina različno, kako postavim mejo, če jo postavim pri tisoč 400 bolnikih, ampak za to razpravo mi dovolite, ker številke so natančne v našem zakonu, mi dovolite, da rečem – dobra četrtina zdravnikov dela v okviru ali nekoliko pod sedanjim normativom. Tri četrtine delajo skoraj dvakrat več.

In ta hip imamo mi v javnosti razpravo, kako so zdravniki obremenjeni, in to se seveda uporablja takrat, ko dejansko mislimo na tri četrtine zdravnikov, ki so strahovito obremenjeni, pozabljamo pa, da ena četrtina zdravnikov ni, in o tem mi govorimo. Seveda bi prišlo v poštev, da država, parlament, kdor koli razmisli, če bi bile razmere take, da bi bile obremenitve v resnici nevzdržne, zato je treba primerjati s svetom. Mi smo opravili analizo v svetu, nihče je ni zanikal, nihče med nasprotniki ni prinesel svojih številk, tako da lahko ponovno ponovim številke. Ena sama evropska država sploh ima normativ, ki ga imenuje, to je Danska – normativ je tisoč 600 bolnikov, ne količnikov. Druge države, da jih naštevam, imajo od tisoč 900 do dva tisoč 100 bolnikov. Kot anekdoto omenim razpravo v angleškem parlamentu lani, ko je zdravstveni odbor parlamenta predlagal vladi, naj zniža zgornji prag za zdravnike na dva tisoč 500, in vlada je to zavrnila. Skratka, mi utemeljeno in komparativno trdimo, da je naš normativ, ki je naenkrat prek noči znižal poprejšnje stanje za 40 odstotkov, za 40 odstotkov, ne vem, katera država, katera gospodarska družba si lahko privošči znižanje normativa za 40 odstotkov, da je nezakonit, da je naredil zelo nizek normativ in da ga je zato seveda mogoče spremeniti, mogoče, to je izvedljivo, in zaradi tega smo mi zelo skromno predlagali 10 %. Kdor pravi, da je 10 % malo, vam seveda povem, ko povečaš za 10 %, te številke smo prikazali, nihče jim ni nasprotoval, 10 % večji normativ pomeni, da se število zdravnikov, ki ne bi izpolnjevali takega normativa zviša, mislim, da na 500, in da te nove kapacitete pokrijejo 100 tisoč novih Če pa bi si recimo dovolili, kar bi bilo seveda zelo smiselno, da se pridružimo evropskim državam z normativom tisoč 600, potem imamo mi kapacitete za 160 tisoč pacientov.

naša trditev je, to je možno storiti. Tisti, ki bi dokazovali, da gre za preobremenitve, naj še enkrat povem, gre samo za tiste zdravnike, ki tega ne dosegajo. Naš predlog celo omogoča postopno razbremenitev zdravnikov, ki imajo preveč normativov. Naš predlog seveda upošteva, da bodo prihajali novi zdravniki, ki bodo še dodatno razbremenjevali obstoječe stanje. Če se to ne zgodi, bi pa seveda rad povedal. Vsak upokojeni zdravnik, in to so seveda vedno tisti, ki imajo veliko pacientov, bo povzročil približno 500 do 600 novih novih pacientov brez izbranega zdravnika, ker bo nadomestni zdravnik seveda posegel po nižjem normativu. Jaz menim da je dolžnost države, da vsaj to stvar, seveda bo imel kolega Jenull še drug predlog, ampak da v to poseže in da ne razpravljamo o tem, kako bomo s postopnimi ukrepi postopno prišli do tega, da bodo vsi ljudje imeli svojega zdravnika. O čem pa se pogovarjamo, da bodo v naslednjem mandatu imeli vsi pacienti zdravnika ali čez dva mandata? Pozivam torej poslance, naj razmislijo o tem, kar je smiselno, kar je enostavno, kar je izvedljivo, in da sprejmejo ta zakon v naslednjo obravnavo. Hvala.

ker nas skrbi. Veseli smo, da je glasovanje za naš zakonski predlog, za to, da se naš zakonski predlog sprejme v nadaljnjo obravnavo, šele v četrtek in ne danes. Upamo, da se boste v teh dveh dneh še enkrat zelo, zelo pozorno skupaj usedli in razmislili o tem, kakšno bo vaše glasovanje glede tega zakona. Zakaj? Zato, ker je ena pomembna, ključna stvar. Strinjamo se, da so neke stvari, ki se v tem zakonu že delno izvajajo, ali pa verjamemo, da se bodo mogoče začele izvajati. Ampak dve ključni stvari, ki pa trenutno nista naslovljeni, in imam občutek da res nista dovolj odločno naslovljeni, ena je ta, ki jo je predstavil dr. Keber zdaj, kar se tiče pacientov brez osebnega zdravnika, druga je problematika dvoživk. Tukaj je bil omenjen en in edini ukrep, ki je na žalost ostal v interventnem zakonu, to, da je bilo prej, če v 30 dneh ni bilo potrjena ta prošnja za popoldansko delo, se je štelo, da je podana, zdaj pa bo morala biti dejansko potrjena. kar se moramo zavedati, kar se morate poslanci in poslanke zavedati, je dejstvo, da so, kot ste sami lahko videli, niso samo specialisti dvoživke, vodje oddelkov so dvoživke, vodje oddelkov, ki bi morali biti zadolženi za to, da skrajšujejo čakalne vrste v njihovi lastni ustanovi, na njihovem lastnem oddelku, delajo po tri, štiri druge popoldanske službe, to so isti vodje oddelkov, ki podeljujejo dovoljenja za dvoživkarsko delo, ne samo vodje oddelkov, ampak, kot smo videli, direktorji samih bolnišnic opravljajo dvojno prakso v drugih ustanovah. To je sistem, ki je dejansko primerljiv z mafijskim sistemom, kjer ni nikakršnega interesa za to, da bi se ta sistem na kakršen koli način spremenil, ni nikakršnega zunanjega nadzora

Loredanov interventni zakon ne bo skrajšal čakalnih vrst, ampak bo pretočil še več denarja v žepe zasebnikov. Tako tukaj zdaj jasno povemo, dokler se problematika dvoživk ne bo zaustavila, se čakalne vrste se ne bodo skrajšale ker brez čakalnih vrst, brez nedopustno dolgo čakalnih vrst, so ti ljudje ob svoj popoldanski kruh in ne bodo pustili, da se to zgodi. Zato je, če pustite vse ostale stvari, ki so v tem zakonu, ta zakon priložnost za vas poslanke in poslanci Svobode, da uresničite to zavezo, ki ste jo jasno dali, vse tri koalicijske stranke so dale zaveze, da se bo dvoživkarstvo zaustavilo, nam v Glasu ljudstva, na 71. strani koalicijske pogodbe je zapisano, da se bo dvojno delo v javnem zdravstvu prekinilo, v koalicijski pogodbi je to zapisano. Slišali smo neke obljube o tem, da se bo do konca leta mogoče prijavila neka uredba. Zdaj imate tukaj na mizi zakon, ki vam omogoča, da lahko nekaj naredite, da lahko naredite korak temu, da se to izigravanje in spodjedanje sistema s strani ljudi, ki niso sami krivi, ne pravimo, da so to slabi ljudje, ampak je sistem trenutno tako nastavljen, da spodbuja tak način neetičnega delovanja na škodo bolnikov, na škodo pacientov, na škodo zavarovancev in vseh, ki plačujemo za to javno zdravstvo. Zato vas prosim, poslanke in poslanci, razmislite do četrtka in izpolnite svojo volilno zavezo in uporabite to priložnost, da naredite nekaj glede teh dvoživk,

Hvala lepa, spoštovana gospa podpredsednica. Predstavniki ministrstva predstavniki predlagateljev drage kolegice in kolegi! Ne bom se posebej zahvaljeval ker čutimo in izražamo konstantno priznanje do poslanstva, ki ga opravljajo. Bilo bi preveč osladno, če bi to točko dnevnega reda izkoristil Naša drža je konstantno spoštljiva do zdravstvenega osebja. Zakaj? Zato, ker skrbijo za naše zdravje, za naša življenja. Predlagatelj oziroma predstavnik predlagateljev se je v svojem uvodu nekako skliceval oziroma se obrača v glavnem na koalicijo, še posebej na Gibanje Gibanje Svoboda. Mi v opoziciji nismo užaljeni, namenoma sem ostal tukaj in želim po najboljših močeh opraviti svojo poslansko opozicijsko dolžnost. Je pa ena takšna zelo čudna klima, predvsem s strani Svobode se sliši na nek način strah pred predlagatelji, se opravičujem tej ugotovitvi, ker kakor koli že, tako imenovani Glas ljudstva vedno znova in vse pogosteje postavlja ogledalo pred to oblast, ki ji je seveda tudi pomagal pri zmagi na volitvah, in tako je tudi prav. Preden nadaljujem, verjamem, iskreno verjamem, da so pisci zakona vlagali napore v to, da bi izboljšali zdravstveni sistem v Sloveniji. Jaz to iskreno verjamem.

in na nek način vidim, da je tudi ta interes za izboljšanje zdravstvenega sistema izjemno slab, saj je dvorana praktično prazna. Zanimivo je poslušati tudi predstavnike Svobode, ko pravijo, ja, saj rešitve so čisto v redu, so dobre, ampak mi tega zakona ne bomo podprli, ali bolj točno, v četrtek ne bomo podprli predloga sklepa, da je zakon primeren za nadaljnjo obravnavo. Mi v Novi Sloveniji povemo jasno in glasno in smo tukaj, zanimivo, na strani ugotovitev Vlade, ki je na desetih straneh ta predlog zakona po členih, kot rečemo poslanci, raztrgala. Vlada ne podpira tega zakona in zelo čudno bi bilo, da bi koalicija,

da pride vlada s celovito reformo, kot jo je napovedal davnega 27. septembra 2022 predsednik Vlade, ko je napovedal zdravstveno reformo, in ko je potem februarja 2023 bolj natančno govoril o tem, o tem, česa vse se bo ta vlada lotila na področju zdravstva, reforme ZZZS, digitalizacija, klicni center za tiste, ki nimajo svojega zdravnika in tako naprej. Kaj imamo danes? Najmanjša koalicijska stranka je v uvodu povedala, izrazila ponos, da je ta koalicija razveljavila zakon prejšnje koalicije na področju zdravstva. Krasno, glasovalni stroj je deloval. In kaj imamo? Kakšni so rezultati? Daljše čakalne vrste, zgodovinska nedosegljivost, nedostopnost do zdravstvenih storitev, zgodovinsko dolga stavka zdravnikov, kaos v zdravstvu, da ne naštevam še naprej. Bojim se, če bo šlo tako naprej, vsak si zna narediti neke ekstrapolacije, če bo šlo tako naprej, bomo doživeli konec tega meseca razpad zdravstvenega sistema. Bog ne daj. In še ena zanimiva opazka, da zaključim to misel, Svoboda pravi,

»Če nisi ne vroč ne hladen, ampak si mlačen, te bom izpljunil iz svojih ust.« In zdaj konkretno k opozorilu, če želi ta koalicija, jaz ji želim uspeh in srečo na tej poti, res narediti prenovo zdravstvenega sistema, ker je praktično res v 30 letih nismo naredili, potem mora vzeti na znanje, da je efektivnega časa morda samo še eno dobro leto, 12 ali 14 mesecev, efektivnega časa, ker je vsaka reforma tudi boleča. Nobena pametna koalicija ne bo delala bolečih reform tik pred volitvami. Zanimiva je ocena finančnega stanja oziroma, pardon, finančnih posledic tega zakona. Predlagatelj pravi, da zakon ne bo imel dodatnih finančnih posledic za državni proračun in druga javna finančna sredstva. Okej. Tukaj nisem slišal, da bi predstavniki Ministrstva za zdravje temu oporekali ali pa navedli kakšne svoje izračune. Zanimiva je tudi mednarodna primerjava oziroma prikaz ureditve v drugih pravnih sistemih. sistemih. Nekako z ihto sem listal zakon. Jaz sem pričakoval, da bo predstavljena tudi rešitev v sosednji Avstriji, pa ni. Zakaj? Ja, tudi Avstrijci imajo hude težave s pomanjkanjem zdravnikov, hude težave, ampak konec lanskega leta so naredili zdravstveno reformo, ki jo je podprl avstrijski parlament, in v Avstriji je s 1. januarjem letos začela veljati ta nova zdravstvena reforma, katere pomemben del je tudi iskanje novih zdravnikov. In zdaj pozor, avstrijska vlada je na področju javnega zdravstva napovedala sto novih zdravnikov, vsakemu pa bi za odprtje ordinacije namenila 100 tisoč evrov zagonskih sredstev. Na veliko presenečenje se je na razpis prijavilo kar 300 zdravnikov. Samo ena od rešitev. Ne rečem, da je najboljša za Slovenijo, ne rečem, da jo moramo aplicirati tudi v Sloveniji, ampak je samo en primer, kako pa druge vlade, druge države rešujejo akutne probleme, praktično identične imamo vsi. Česa se najbolj bojim? Na eni strani imamo odličen izobraževalni sistem, naše medicinske fakultete se lahko pohvalijo z odličnimi diplomanti specialisti in tako naprej, ampak če se bo ta kaos nadaljeval, če se bo nadaljevalo to, kar smo včeraj slišali s strani predsednika Vlade, na nek način blatenje zdravnikov, bodo spakirali kovčke in bodo šli recimo v Avstrijo. In teh odpovedi je menda kar nekaj vsak dan. Zato se res bojim, da se bo ta trend, ta kaos v zdravstvenem sistemu nadaljeval. Kolegica iz Svobode je že naštela rešitve, ki jih ta zakon prinaša, ne bom jih ponavljal. Na prvem mestu je res nov koncesijski akt za področje zdravstva. Ali smo sposobni znotraj Državnega zbora razmisliti, vsaj razmisliti tudi o rešitvi, o kateri je že tukaj v Sloveniji kakšnih sedem let nazaj govoril svetovno znani kardiokirurg Igor Gregorič, ki pravi, da koncesije zavirajo razvoj zdravstva v Sloveniji. Zgolj navržem ta njegov citat, njegovo ugotovitev, ne bom je naprej razvijal, bom pa ponovil nekaj naših programskih usmeritev Nove Slovenije. Kot veste, se ves čas zavzemamo za javno zdravstvo.

Torej, če sem bolj točen, nikakor ne zagovarjam izključno državnega zdravstva, nikakor ne, zagovarjam pa javno zdravstvo. Slovenija je dovolj bogata, da lahko za svoje bolnike zagotovi dostopne, kakovostne zdravstvene storitve. Zato mi pravimo, v okviru javnega zdravstva je treba prebivalcem naše Slovenije zagotavljati pravočasno dostopnost do zdravstvenih storitev. Žal so trenutno čakalne dobe predolge. Imamo velik delež prebivalcev, ki na storitev čakajo preko še dopustnih čakalnih dob. V primerjavi z večino držav Evropske unije imamo v Sloveniji slabšo dostopnost do zdravstvenih storitev. Neizpolnjene potrebe po zdravstveni oskrbi so v Sloveniji višje, kot je povprečje držav OECD. Nesprejemljivo je, da ljudje, ki plačujejo zdravstveno zavarovanje, ne pridejo do zdravstvene oskrbe, ki jo potrebujejo,

To je anomalija, ki smo jo hoteli in jo še hočemo z našo novelo zakona odpraviti, ampak očitno ni pravega razumevanja ali pa se ni podpisal pravi predlagatelj. Za odpravo čakalnih dob je treba, po naši logiki, vključiti vse razpoložljive zdravstvene kapacitete, tako javne zavode, koncesionarje kot zasebnike. Ja, za marsikoga je to očitno bogokletno. Boljše, da bolnik čaka, bog ne daj, da umre, samo da se ne vključi vseh kapacitet. O tem govorimo, kolegice in kolegi. Nemudoma je treba vzpostaviti sistem kvalitetnega spremljanja čakajočih, prečistiti vse čakalne sezname in po modelu nacionalnega razpisa v odpravo čakalnih dob vključiti vse razpoložljive kapacitete med izvajalci zdravstvenih storitev. Za dosego cilja je nujno treba vzpostaviti enotno informacijsko podporo. Čakamo zakon o digitalizaciji zdravstvenega sistema. Ja, v središče postavljamo pacienta, ali bolj točno, bolnika. To ni eno in isto, to bo dr. Keber znal razložiti boljše od mene. V središče postavljamo bolnika. Vsak mora imeti možnost, da po lastni presoji in svobodno izbere, pri katerem izvajalcu bo opravil zdravstveno storitev. Da svobodno izbere, pri katerem izvajalcu bo opravil zdravstveno storitev. Storitve ne plača iz lastnega žepa, ampak se plačilo izvede iz naslova zdravstvenega zavarovanja. Svoje zdravje imamo namreč zavarovano kljub temu oziroma čeprav nimamo te zdravstvene police, kot je to standard pri zavarovalniških poslih. S tem vzpostavljamo večjo konkurenco med ponudniki zdravstvenih storitev, zagotavljamo boljše storitve in pacientu zagotavljamo možnost izbire. Kaj si želim? Želim si, da bi čim prej od Vlade dobili nek koncept posodobitve zdravstvenega sistema. Želim si, da ga pride predstavit ministrica tudi opoziciji, in želim si, da nam vsem skupaj uspe za naše ljudi. Za to gre. Hvala lepa.

vsi pacienti v tej državi za vsa neukrepanja v 30 letih, ki so se zgodila. Zdaj pripisovati, da smo v dveh letih mi zdaj vsega krivi, je zelo, zelo nekorektno, pa vi to zelo dobro tudi zelo lepo obračate besede, torej se čudite temu, kako v Svobodi pravimo, da so ukrepi dobri, pa da jih ne bomo podprli. Jaz sem jasno povedala, večino ukrepov, ki jih danes predpisuje zakon, ki ga obravnavamo, je Ministrstvo za zdravje oziroma Vlada tako ali drugače že implementirala, torej so že predpisani, se že izvajajo. Niso morda dobesedno zapisani, kot jih je predlagal predlagatelj, so pa v tej smeri. In rekla sem tudi, da nas čaka še veliko dela, in tukaj si v prihodnje obetamo še naprej tudi pomoči civilne družbe,

Hvala lepa, gospa podpredsednica. Sami veste, gospa podpredsednica, da je bila to zloraba replike, zato bi si najbrž kolegica zaslužila tudi opomin. Jaz samo povem, da jaz nisem 30 let v Vladi. Jaz pa berem dosje, ki ga je podpisala Vlada oziroma sprejela Vlada glede tega zakona. Vlada tega zakona ne podpira in pravi, da so nekateri ukrepi predvideni v predlogu uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in v obsegu sredstev za leto 2024. Torej, vladanje z odloki, glas ljudstva pa nič. Okej, zdaj ste si ekvivalentna, ker seveda vaš postopkovni predlog razen tega, da ste na začetku primerno opozorili, da replika ni bila v skladu s Poslovnikom, ni bil postopkovni predlog. Kolegica, dejansko v repliki, dejansko v repliki, niste bili izzvani, napačno interpretirani ali narobe razumljeni, da bi bila legitimna replika, ampak ne enemu ne drugemu ne bom dala opomina, ker sta si v tem kontekstu ekvivalentna in mislim, da se oba zavedata Poslovnika in pravic in obveznosti poslank in poslancev, zato bomo šli naprej z razpravo. Besedo ima mag. Darko Krajnc. Izvolite. Hvala za besedo, predsedujoča. Lep pozdrav vsem skupaj! Že prej sem govoril pri eni drugi temi, reforma je že tako malo zguljena fraza, vsi mislijo, da je to ena zgodba, kjer z eno potezo vse rešiš. Jaz menim, da je reforma zdravstvenega sistema že v teku. Po korakih postopoma naslavljamo določene stvari, ki pač v preteklosti žal niso bile primerno urejene in naslovljene. Treba je sprejemati usklajene zakone, ki sistemsko urejajo zadeve. Pozdravljam civilno iniciativo, civilno družbo, ki se je vključila v to, podala predloge, vendar je že veliko teh predlogov naslovljenih, nekaj teh se bo pa še v prihodnje naslovilo. Če smo včeraj poslušali tudi ministrico za zdravje, ki je odgovarjala na poslanska vprašanja, je določene te stvari že tam obrazložila. Skrb za javno zdravstvo in za zdravje ljudi je naša primarna skrb in moramo delati tudi več na preventivi, zdravem načinu življenja, gibanju. To so ene od stvari, ki nas bodo pripeljale stran od zdravnikov. Ena od teh je tudi veselje, malo drugačno, bolj pozitivno, motivacijsko življenje, ne tako vse turobno, negativno, od tega ljudje tudi zbolimo. Če gledamo kakšne naše pregovore, pa te stvari lahko potrdimo.

koncesij. Sam sem že večkrat omenil, da vidim koncesionarstvo kot dopolnilno dejavnost javnemu servisu na nekih bolj odročnih krajih, ne pa v centrih glavnega mesta in kje drugje, ko je v bistvu koncesionarstva največ, pa je to verjetno največji paradoks. Potem pa to pretakanje kadrov. Zahvaljujem se tudi gospodu Jenullu za tisti video. Jaz ga ne vidim tako negativno, kot ga ocenjuje opozicija. Prav je, da nekdo razkrinka te dvoživke, v narekovajih, ki dopoldne štrajkajo v javnem zdravstvu, popoldne pa

Vprašanje stavke. Stavka je pravica, ampak se je na tem področju treba vprašati, na kakšen način. Bom pa tudi sam pohvalil vse zdravnike, zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce, ker sem bil tudi obravnavan v času te stavke, ko sem imel začetek pljučnice. pljučnice. Sem tudi veselo dve, tri ure čakal v čakalnici in videl marsikaj. Videl sem tudi to, da je prišla oseba brez izbranega zdravnika in je dobila obravnavo, da je prišel nenaročen pacient in je bil deležen obravnave, da je bila čakalnica v momentu polna, potem pa tudi nekaj časa prazna. Tako da strašiti s temi številkami, ki obstajajo že leta, 130 tisoč ljudi z neizbranim zdravnikom. Sam celo menim, da bi moral bolnik iti do zdravnika takrat, ko ga potrebuje, in ne takrat, ko je ta na voljo. Nekaj teh obiskov je tudi verjetno za pogovor z zdravnikom, ljudi neresnimi bolniškimi indikacijami bi morali obravnavati drugje, verjetno ne pri zdravniku, pa tudi tam nimamo veliko pomoči, predvsem terapevtskih in ostalih delavcev. Tudi to vprašanje naslavljamo. Hkrati bi opomnil še recimo na pro bono ambulanto, ki se ukvarja tudi z ljudmi brez zdravstvenega zavarovanja in tudi obravnava ljudi. Imamo veliko dobrih zdravnikov, dr. Brecelj, dr. Zver, Vida Drame Orožim, ki vodi to ambulanto, sodelujejo v strokovnem svetu, nekateri od teh, in jaz verjamem, da bomo pripeljali rešitve. Število bolnikov na zdravnika in ti glavarinski količniki, res, dajmo se primerjati s tujino, bili so nesmiselno znižani, pa velikokrat celo mislim, da ti količniki niso pokazatelj tega, koliko je opravljenega realnega dela. To se strinjam, da moramo nasloviti, da bo tudi plačilo po učinku. Seveda nas pa čaka še veliko dela pri nabavah zdravil, opreme, investicije, digitalizacije, da bomo sploh imeli preglednost, kaj delamo in kaj plačujemo, kje porabljamo sredstva. Sam mislim, da predlog kot tak v tem primeru pač ni za nadaljnjo obravnavo. Mi smo se v poslanski skupini o tem pogovarjali. Seveda naslavlja določene stvari, hkrati pa menim, da bo poleg tega potrebnih še veliko drugih sistemskih ukrepov. Tudi beg kadrov, ki je bil prej omenjen. Če ste poslušali oddajo na Valu 202, Zapisi iz močvirja Marka Radmiloviča, točno to pretakanje. Mi jemljemo kadre iz bivše juge, nam jih jemljejo Avstrijci, oni gredo v Avstrijo, oni pa v Švico, in ta krog pač ni sklenjen. Na koncu pridejo s Filipinov in ne vem od kod. Tako da nas izzivi čakajo. Imamo starajočo se družbo, ki potrebuje veliko zdravstvene oskrbe, in jaz upam, da bomo to uspeli nasloviti, smo pa seveda veseli vseh predlogov, tudi s strani opozicije, če so dobri, in verjamem, da jih bo ekipa na ministrstvu sprejela. Sam zagovarjam sistemsko reševanje, če ne gre, pa potem pridejo na vrsto zakoni poslancev ali civilnih iniciativ in tako naprej. Hvala lepa.

in prav zato je pred nami Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema, ki ga je Državnemu zboru dal Glas ljudstva s podpisi pet tisoč oziroma še več volivk in volivcev. Skupaj z njimi delimo skrb za javno zdravstvo in pacienta v središču sistema. Zdravje ni samo vrednota, je tudi človekova pravica, ki zagotavlja dostopno in kakovostno javno zdravstvo. Ko govorimo torej o javnem zdravstvu, govorimo o enem izmed najpomembnejših družbenih podsistemov, ki pa se žal v Sloveniji, kakor vsi ugotavljamo, sooča z dolgotrajno krizo. Tega se v Svobodi več kot dobro zavedamo, zato smo izboljšanje zdravstvenega sistema postavili v sam fokus in v ospredje naših programskih ciljev. Reforma zdravstvenega sistema ostaja v samem vrhu ključnih naših ciljev in tudi ciljev aktualne koalicije. tem se moramo pa vsi zavedati, kar je bilo tudi danes že dostikrat poudarjeno, da je reforma proces, ki ga z enim samim zakonom ne bomo rešili, tako da se moramo zavedati, da je v ta proces vključeno veliko predpisov, predpisov, ki so bili že sprejeti ali pa nas še čakajo. Žal je Slovenija v treh desetletjih zaradi različnih in nasprotujočih si interesov deležnikov in lobijev zdravstveni sistem spravila v stanje, ko pacient ni več v središču pozornosti. V Sloveniji dejansko primanjkuje okoli 300 družinskih zdravnikov in nobena vlada ne more čez noč rešiti tega problema. Včeraj zjutraj sem se na Brdu pri Kranju udeležil uvoda predstavitve Strategije razvoja zdravstvene dejavnosti na primarni ravni zdravstvenega varstva do leta 2031.

Našteta je bila še Španija, Združeno kraljestvo, pa mogoče še kakšna država, ampak kaj veliko ne. Žal pa se ravno ti sistemi soočajo z največjimi težavami, ker ti sistemi temeljijo na mrežah, ki morajo biti dobro finančno in kadrovsko podprte. Žal se v naši državi zadnjih nekaj let situacija ni prilagajala novim razmeram in zato so potrebne temeljite spremembe. Prejšnje vlade tudi niso oblikovale realnih zdravniških standardov in normativov, pa kakorkoli jih že imenujemo, kot je dr. Keber že poudaril. Vsi ti standardi, vsi ti načini dela niso bili utemeljeni na analizah, tako da dejansko, tako kot je bilo povedano, različne obremenitve zdravnikov, različne obremenitve različnih delov zdravstva predstavljajo velik problem. To je bilo prepuščeno Zdravniški zbornici in mogoče imamo tudi zaradi tega zdaj ta problem dolgotrajne Fidesove zdravniške stavke, ki pa tega problema niti slučajno ne rešuje, ampak vse te probleme še poglablja. Pričakovanje, da bo vlada v nekaj mesecih rešila več kot dve desetletji, govorimo o treh desetletjih trajajoče krize, je povsem nerealno in nikakor ne more služiti kot argument za dokazovanje domnevne vladne neučinkovitosti, kot jo poslušamo ves čas s strani opozicije. Drži pa, in s tem se popolnoma strinjamo vsi, da Vlado in Ministrstvo za zdravje, pa tudi nas v Državnem zboru, čaka še obilo dela na poti do javnega zdravstva, ki bo pacientkam in pacientom dalo občutek varnosti, ko se soočijo s poškodbami ali pa z boleznijo. V Državnem zboru smo lani decembra sprejeli interventni zakon, ki je prinesel premišljen nabor trajnih in začasnih ukrepov na področju zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja. Z namenom izboljšanja prav tega večjega problema, kot je problem krajšanje čakalnih dob, v interventnem zakonu najdemo tudi ukrepe, kot so omilitev pogojev za pridobivanje zdravstvenega kadra iz tujine, vključenost vseh zdravnikov, ki so zaposleni v javni mreži v neprekinjeno zdravstveno varstvo, podaljšanje dodatka za izbiro specializacije iz družinske medicine kot podaljšanje dodatkov za obremenjene ambulante družinske medicine ter otroške in šolske dispanzerje. Zakon poleg tega vsebuje tudi sistemske spremembe, saj je treba brez odlašanja omejiti pritisk na zdravstveno blagajno. Glavni ukrepi so bili tudi ta omejitev bolniške, ki je bolniške, ki je bila omejena z 2,5-krat povprečne plače. Dejansko pa so v pripravi številni ukrepi prav na tem področju, ker vemo, da 700 milijonov, ki ki je namenjenih za bolniške staleže, bi z lahkoto porabili kje drugje v zdravstvenem sistemu za lajšanje vseh ostalih problematik, ki smo jih že že omenili. Poleg tega bodo novi predpisi, ki se pripravljajo, šli nasproti vsem deležnikom, tako zavarovancem, ki se bodo hitreje vračali na dela, tako delodajalcem, ki bodo imeli delovno silo, ker vemo, da je tudi to problem, in jasno tudi proračun ne bo plačeval takšnih velikih zneskov za socialne transferje, pa konec koncev iz zdravstvene blagajne tudi za bolniške staleže. Interventni zakon jasno ne naslavlja vseh težav v zdravstvu, ker smo že rekli, da to ne more noben zakon posebej. In še enkrat bi poudaril, da je reforma proces. Zdi pa se mi, kar se tiče trenutne najbolj pereče problematike, da največ rešitev vsebuje prav ta uredba na področju zdravstva, pa bi mogoče omenil samo nekaj tistih najpomembnejših zadev, ki jih ureja, ker se pač tudi nekje mešajo z zakonom, ki je danes pač v obravnavi. dostopnost pacienta do izbranega zdravnika, kjer se opisuje tudi možnost vključitve diplomirane medicinske sestre v ambulante družinske medicine. Pomemben ukrep se mi zdi, da so specializanti družinske medicine lahko vključeni v time, kar jih spodbudi k delu. In če smo prej govorili, da imamo največji problem na primarnem zdravstvu pri številu kadrov, da manjka 300 zdravnikov, je to mogoče tudi en tak triger, ki omogoča pač večji interes za vključevanje v ta del zdravstva. Na sekundarni ravni bo več pacientov hitreje prišlo do prvih pregledov, širi se zdravstveno mrežo, uvaja se nove time na področju fizioterapije, zobozdravstva in duševnega zdravja. Prilagaja se plačilu urgentne službe, večje pristojnosti se daje menedžmentu. drugačen, vsaj po mojem mnenju bolj učinkovit in realen način se odpravljajo čakalne vrste, uvaja se satelitske urgentne centre in s tem dostopnejšo nujno medicinsko pomoč pacientom. Tukaj se je izkazalo, da je tista mobilizacija ljudi, kot se je zgodila na primer v Kamniku s strani opozicije, in pa poskus politizacije tega ukrepa, da so popolnoma nepotrebni, kar je bilo na eni izmed prejšnjih sej Odbora za zdravstvo tudi precej lepo prikazano in dokazano. Ukrepi, ki jih predlaga Glas ljudstva, so v določeni, mogoče celo pretežni meri, že zajeti v interventnem zakonu in uredbi, morda so imenovani malo drugače, imajo pa zelo podobne učinke. Nekateri predlogi se bodo dejansko vključili v prihajajočo sistemsko zakonodajo, kot je omenila državna sekretarka. Kolegi iz Glasa ljudstva in ostalih nevladnih organizacij, definitivno smo odprti za vse pobude in rešitve, ki jih prinašate. Vsi predlogi so seveda dobrodošli, saj odpirajo teme, o katerih se je nujno treba pogovarjati. Le skupaj bomo dosegli tiste naše skupne cilje, ki sem jih omenil – v prvi vrsti uspešno in trdno javno zdravstvo. Na koncu pa bi se tudi jaz rad zahvalil vsem zdravnikom in zobozdravnikom, ki tudi v času Fidesove stavke na prvo mesto svojih prizadevanj postavljajo skrb za bolne in invalide. Hvala.

zapopaden tudi v našem zakonu. Razumljivo je, da ga nismo mogli spreminjati, ker je bil potrjen s podpisi ljudi, in da je pred vami tak, kot je nastal pred pol leta. Hkrati pa to pomeni, da seveda v morebitni nadaljnji obravnavi, jaz si želim, da ne morebitni, se seveda vse te stvari lahko izpustijo, ampak nekaterih stvari pa mislimo, da se ne bi smelo. Zaradi tega se oglašam. Ne gre za to, da se ne bi vsi strinjali, da so potrebni sistemski zakoni, da reforme potekajo leta dolgo, ampak nekateri problemi so pa tako akutni, da jih je treba nasloviti takoj. In problem bolnikov brez izbranega zdravnika je neverjeten problem. Jaz recimo danes z nekaj izjemami, ampak to ni zdaj moja polemika, vem, da ne smem polemizirati,

znižanja standarda ni bil sprejet v nekih velikih reformnih večletnih prizadevanjih, sprejet je bil čez noč in je zanesljivo nezakonit. Treba ga je zamenjati, možno ga je zamenjati, pa vendar nisem slišal pri nobeni stranki, seveda jih nisem pričakoval pri opozicijskih, da bi to želeli spremeniti takoj. Ob tem bi pa priliko uporabil še za eno stvar, ki je danes nismo omenili in bi jo bilo recimo smiselno vključiti v ta zakon. Poglejte, zdaj v zadnjih tednih ali pa v zadnjega pol leta smo ugotovili poleg problema zdravnikov v dvojni praksi, tako imenovanih dvoživk, ta problem je seveda daljši, smo ugotovili še en morda naraščajoči problem, in to je zdravnikov, ki delajo na dveh delovnih mestih v javnem sistemu na enem delu v matični ustanovi na plači, v sosednji ustanovi čez parkirno mesto pa na podjemni pogodbi. Zamenjava zdravnikov, ki v svoji bolnici delajo manj, zato da v sosedovi bolnici delajo več, seveda pod drugo ceno, vse to je iz javnega denarja. Mislim, da bi lahko dokazali, da gre na ta način za neracionalno porabo javnega denarja, saj smo pravzaprav videli dokazano v medijih, da ta zdravnik, pa tudi če dela res še osem ur vsak dan, zasluži dva do trikrat več popoldan, pazite, v javnem sistemu, kar pomeni, da gre za izkoriščanje javnega sistema. Mimogrede, vemo, zakaj so podjemne pogodbe, za davčne olajšave, za izogibanje davkom, za kar koli že, ampak to je tudi eden od problemov, ki jih je treba nasloviti. To pomeni, mi smo zdaj prišli tako daleč, da ne samo, da imamo dvojno prakso, javno in zasebno, ampak v javnem zdravstvu imamo ta fenomen, ne vem, kako ga bomo imenovali, da ne bo žaljiv, da mu ne bomo rekli dvoživke, ampak na vsak način bo najbrž dobil nek primeren vzdevek.

Hvala, predsedujoča. Pozdravljeni predstavniki ministrstva, predlagatelji, kolegice in kolegi poslanci! Res, saj smo si enotni, vsi govorimo, zdravstvo je prioriteta, vseh nas se tiče, vsi si to želimo.

ministrstvo se pa tudi trudi in deluje in vsi skupaj bomo to namreč dosegli. Ministrstvo je že lani, saj pravim, z zakonom o interventnih ukrepih,

Na tem delamo. Res, vsi bi radi, da gre hitreje, v pravo smer, v dobrobit pacienta in v razbremenitev zdravstvenega osebja, ampak kot vidimo iz tedna v teden, iz meseca v mesec, da tako, kot imamo zamišljeno, žal ne gre.

Računati moramo tudi to, da je to svobodna volja ljudi. Izbira osebnega zdravnika je ustavna pravica, ni pa obveza. Ogromno ljudi osebnega zdravnika ne želi imeti. Tu je zajetih tudi, kaj jaz vem, v Sloveniji je 100 tisoč tujcev in se ne opredeljujejo do zdravnika, ker ga imajo v svoji državi, ga ne potrebujejo ali kako drugače rešujejo. To je eden od problemov. Čakalne vrste. To nas vse boli, ampak bile so že od nekdaj, v manjšem številu, v vseh teh 20 letih so se čakalne vrste podaljševale, ampak ne tako drastično kot zdaj. To pa tudi moramo povedati, da nas je pač zdaj zajel kovidni,

ne. Skratka, vsi delamo na tem, prav je tako. Tudi Odbor za zdravstvo, mi smo bili prejšnji teden na obisku v UKC Maribor, da smo se na licu mesta prepričali, kako to poteka. Tam smo bili seznanjeni s posledicami stavke, posledicami pomanjkanja zdravnikov, posledicami

To pomanjkanje zdravnikov je že akutno, ampak se nekaj rešuje, vsaj primarna medicina. Ti ukrepi, ki smo jih zdaj dali, da se bodo ti timi primarne medicine lahko širili, dovolilo se bo specializantom, da bodo lahko imeli svojo ambulanto,

ampak spet, tako kot je že kolega povedal, smo bili včeraj na predstavitvi strategije razvoja primarne medicine. Tujci, zdravniki iz Svetovne zdravstvene organizacije in kolegi iz Španije, Belgije, so tudi dali za zgled slovenski sistem. Mi v njem vidimo probleme, ampak jih rešujemo, lotili smo se. Ta vlada, petnajsta vlada, je ena redkih, ki se je tega problema lotila zavzeto. In bolj se je zavzeto lotila problema, več je teh nekaj, kjer zaostajamo, kjer ne realiziramo, kjer se ne držimo zavez, nam ne uspeva, ampak

Naš zakon, pač to, da se sprejme naš zakon v kakršni koli obliki, na noben način ne preprečuje, da bi Vlada, ministrstvo ali Državni zbor izpeljali druge zakonske, sistemske in celostne ukrepe. To nikakor ni izključujoče med sabo. Bistvo našega zakona je to, da te stvari, ki so najbolj urgentne, ki so najbolj ključne, te stvari, ki so nevralgične točke, da se tam spodbudi odločevalce, da naredijo ta korak, za katerega je pa potreben pogum, bo pač ta korak nedvomno naletel na neko nasprotovanje organiziranih skupin v zdravstvu, ki jim je v interesu, da se to zdravstvo ruši, ki jim je v interesu, da so te čakalne vrste tako dolge, ki jim je v interesu, da obstajajo luknje, ki omogočajo milijonske zaslužke, ki omogočajo to tiho, plazečo privatizacijo. In še enkrat bi na tem mestu povedal, zakaj se vračamo, o vseh ostalih stvareh se lahko pogovarjamo, ampak zakaj se vračamo na vprašanje 143, to je točna številka od danes, 143 tisoč oseb brez osebnega zdravnika. Ta številka je v zadnjem letu, v enem letu, narasla za 10 tisoč. Pred dobrim letom, ko smo mi začenjali svojo kampanjo, je bila 132 tisoč, danes je 142 tisoč. Skratka, trend je jasen, da ta številka narašča, tako kot naraščajo čakalne vrste. Nedopustno dolge čakalne vrste naraščajo, zato je nujno ukrepati zdaj. Mogoče se ne da vsega sistemsko urediti, zdaj pa se bodo sistemsko urejale stvari do konca vašega mandata, ampak korak v pravo smer pa se lahko zgodi zdaj. In po našem mnenju nikjer ni bolj nujen ta korak v pravo smer kot ravno na področju tega dvoživkarstva. Še enkrat bom povedal številke, ki sem jih prej navedel, ampak sem hitel, samo zato, da bo res jasno. Predlani je bilo ustanovljenih 130 novih espejev na področju zdravstva. Kdo jih je ustanovil? Seveda, večinoma zdravniki, ki so jih ustanovili za svoje popoldansko delo. Lansko leto je bilo ustanovljenih 180 novih espejev, dolga leta prej je ta številka bolj ali manj stagnirala, da se razumemo. Letos je bilo ustanovljenih že več kot 40

za to, da si prihrani del energije, ne bo vlagal energije v to, da v svojem rednem delovnem času išče načine, kako odpraviti čakalne vrste, ampak bo iskal načine, kako ta svoj espe spraviti v pogon in delati popoldne. In to je ta ključen problem. Zdaj, v tem trenutku, ko se večina prebivalstva tega zaveda, ko je ravno mogoče edina pozitivna stvar te zdravniške oziroma Fidesove stavke, ne zdravniške, ker, kot rečeno, večina zdravnikov ne stavka, je izpostavila to, da se zavedamo tega, kako ogromen konflikt interesov je tukaj in da gre v bistvu za neko rakavo tvorbo, ki se je zažrla v javno zdravstvo, rakavo tvorbo, ki ga razjeda od znotraj, ta sla za dobičkom, ki dejansko

zdravniškimi sindikati, z ostalimi sindikati v zdravstvu, kdaj, če ne zdaj, odpreti to temo, kdaj, če ne zdaj, reči v redu, lahko dobite višje plače, ampak tudi pacientke in pacienti, tudi zavarovanci in zavarovanke morajo nekaj dobiti v tem dogovoru in lahko dobijo to, da jim njihov zdravnik ne bo rekel, ja, pri meni se po rednem postopku vidimo naslednje leto, lahko pa pridete k meni naslednji teden za sto evrov, dobite napotnico in preskočite čakalno vrsto. To je nedopustno, da se to dogaja, in to se dogaja za vsak dan v našem zdravstvu. Zato je tukaj ta zakon, da nam ni treba čakati in ne smemo čakati do leta 2025 ali pa 2026. Vsi imamo slabe izkušnje s časovnicami na zdravstvenem področju, ampak lahko vi poslanke in poslanci naredite en korak v pravo smer, en korak, ki dejansko izpolni vašo zavezo, da boste ustavili Zato smo zelo zainteresirani za pogovor z vami v nadaljnjem procesu, da najdemo nek način, kako ta korak izoblikovati na način, da bo ustavno vzdržen, da bo smiseln, da bo nekako dejansko odgovoril na ta vprašanja.

glede na to, da že kar nekaj let sem v Državnem zboru, na žalost ali pa po drugi strani na srečo tudi članica Odbora za zdravstvo,

Moram reči, da bom izpostavila zdaj to desno vlado, ki je bila, tudi sama sem upala, da bodo naredili pozitivne korake v smeri krepitve javnega zdravstva. In kaj se je zgodilo? Danes imamo več kot 130 tisoč ljudi brez izbranega osebnega zdravnika, imamo stavko zdravnikov, ne bom rekla sicer zdravnikov, ampak dejansko Fidesa, ki to pelje. Ljudje čakajo v dolgih čakalnih dobah, predolgih, marsikateri ne pride do zdravstvenih storitev, in ta zgodba se kar poglablja, poglablja, poglablja danes imamo na mizi predlog interventnega zakona, ki ga je prinesel Glas ljudstva, seveda s podpisi več kot pet tisoč volivk in volivcev. Sama moram reči, da ga pozdravljam in je deležen te pohvale. Moram reči, da je zelo, zelo kratek. Ko sem si ga prebirala, so seveda določene stvari takoj za razmisliti, globoko za razmisliti, določene stvari v zakonu so zame v tem danem trenutku nesprejemljive, pa vendar je vreden pregleda, vreden razmisleka. Če naredimo en majhen korak vsaj pri tem, da bi več pacientov oziroma volivk in volivcev lahko imelo izbranega družinskega zdravnika bi bil korak v pravo smer. Seveda je interventna zakonodaja, ki smo jo sprejeli v tem mandatu, naredila nekaj za te bolnike, ki so se znašli v tem začaranem krogu bodisi iz tega razloga, ker so

Ne moremo reči, če gledamo analize, da je zdravnikov manj. Zdravnikov je vedno več. Seveda je tudi naša populacija vedno starejša, vedno več je potrebnih zdravstvenih obravnav, pa vendar je treba iskati rešitve in ena izmed rešitev je ta zakon, ki ga sicer imamo na mizi, absolutno v primeru, da bi preživel prvo obravnavo, ampak glede na vse povedano je slišati, da ne bo tako, bi bil potreben korenite spremembe, absolutno. Zakon je v določenih delih, vsaj zame, pa nisem tu, da da bom sodila, tukaj imamo tudi Zakonodajno-pravno službo, ki bi po vsej verjetnosti, tako kot je kolega, eden izmed mojih predhodnikov, rekel, raztrgala ta zakon. Ja, bi ga, absolutno se strinjam, tukaj si damo vsi skupaj roke, ampak vedno, če so stvari pripravljene, jih je možno tudi uskladiti. Če jih ne bi bilo možno, se zavrne v drugi obravnavi, seveda, ker ga ni možno uskladiti. Ampak dajmo neko upanje ljudem, da nekako tem, ki so se pač

Če gledam čakalne dobe. Čakalne dobe so naša rak rana, ki jo imamo vsepovsod, ampak to, kar se nam dogaja na področju zdravstva, in po vsej tej agoniji, ki jo imamo sedaj, tudi stavke, tega ne bomo rešili, ne ta vlada, ne naslednja vlada, pa še vprašanje, katera, ker to, kakšna škoda se je zdaj naredila, koliko prvih pregledov, koliko kontrolnih pregledov je odpadlo, tega si sploh ne znamo predstavljati. Je pa res, da nekateri zdravniki delajo in delajo in ne stavkajo. Tukaj jim gre vsa pohvala. Na drugi strani imamo pa tudi te koncesionarje, o katerih je izjemno dosti govora, ki so v javni mreži, in tudi ti delajo. Jaz ne vem, treba bo v javnih zdravstvenih zavodih narediti nekaj, da bodo tisti zdravniki, ki delajo, pa da se razumemo, velika večina jih dela, imamo pa tiste, ki pa, bom rekla, delajo malo manj in bi jih bilo treba spodbuditi, da bi naredili več. Korake je treba narediti, kajti to je izjemno, izjemno pomembno. Absolutno, tisti zdravniki, ki so preobremenjeni, ki delajo operacijo, ki traja 12 ur, ne morejo še več početi, ker je potrebna regeneracija, da se nekako ponovno vzpostavijo. In absolutno moramo krepiti javni zdravstveni sistem, kajti to se nam je pokazalo v času covida. Kdo je takrat delal? Javni zdravstveni sistem. Vse ostalo je bilo ne vem kje. kje. Tako kot je kolegica, predsednica Odbora za zdravstvo tudi povedala, seveda vsi ukrepi, ki se naslavljajo, ne rabijo biti v zakonskem predlogu,

Če pride recimo tudi do tega, da bi prišlo do preobremenitve posameznih zdravstvenih delavcev, pa ne govorim tu samo o zdravnikih, tu govorimo tudi o drugem osebju, mi moramo zagotoviti kakovostno in varno zdravstveno storitev, in to je nujno potrebno, se to lahko tudi implementira in tukaj je treba nekako tudi paziti. Glede samega zakona, ki ga je tudi vlada povsem raztrgala, kot je že bilo nekajkrat povedano, pa čeprav je na koncu koncev predlagatelj povedal, kdaj je nastajal ta zakon, na kakšni osnovi je nastajal ta zakon, tudi glede teh akcijskih načrtov, ki smo jih Socialni demokrati ves čas podpirali, če bi bila ta rešitev, moram reči, da bi jaz ta zakon takoj podprla, vsaj v tem delu, in bi ostale člene recimo Stvari se dajo, tam, kjer je volja, je tudi pot, absolutno. Če ta zakon ne bo prestal te prve obravnave, pričakujem, da bo Vlada poskušala čim več teh stvari prenesti in implementirati v drugo ustrezno zakonodajo. O reformah ta ministrica ni več govorila, kajti to je edino prav. Ne si postavljati nekih ne vem kakšnih megalomanskih načrtov, ker vemo, da imamo šele

to, kar se ne naredi v prvem letu, je izguba vsega skupaj. Res, še enkrat, pričakujem, da bomo rešili ta gordijski vozel, kajti naše zdravstvo je res zdaj v tem trenutku v zelo nezavidljivem nezavidljivem položaju oziroma vsaj pacienti, ki ne morejo do ustrezne zdravstvene oskrbe, da se čim prej dogovorimo, zaključimo, da se zaključi ta stavka, res dela nepopravljivo škodo v zdravstvu, da izberemo in uredimo tudi zdravnikov družinske medicine oziroma na primarni ravni, ki je vstop na sekundarno in terciarno raven, res pričakujem, da bomo kmalu dobili nove predloge. Z veseljem bom konstruktivno sodelovala pri pripravi zakonodaje. Še enkrat, Vladi želim vse dobro, pa čim prej

Slovenija je v treh desetletjih zaradi nasprotujočih si in različnih interesov, deležnikov in lobijev zdravstveni sistem spravila v stanje, ko pacient ni več v središču pozornosti. Kot bi nekdo iz prejšnje vlade vzkliknil: »Za menoj potop!« V mislih imam tudi postkovidni rep in 1,7 milijona nerealiziranih napotnic, ki nas bodo dušile še leta. Ukrepi, ki jih predlaga Glas ljudstva, so v določeni meri že zajeti v interventnem zakonu in tudi v uredbi. Uredba prinaša številne inovativne rešitve, boljše vrednotenje zdravstvenih programov, širitve mreže in tako dalje. Omenila bi kolegico Godec, ki nam je prej očitala, da se ne pogovarjamo z zdravniki in direktorji javnih zdravstvenih zavodov. Kolegica Godec, če nekje poslušate, verjamem, da poslušate, pogovarjamo se z direktorji javnih zdravstvenih zavodov. Prejšnji teden v sredo je bil Odbor za zdravstvo, katerega članica ste tudi vi, v Univerzitetnem kliničnem centru v Mariboru, kjer je vede direktor dr. Vojko Flis predstavil številne izzive, s katerimi se tam recimo zdravnikom ukinili 20-odstotne dodatke za povečan obseg dela, največ preklicev je bilo med anesteziologi, kar še posebej vpliva recimo na delovanje kliničnega centra v Mariboru. Če se ne motim, kolegica Godec, se tudi povabilu v UKC Ljubljana niste odzvali. Zdravje ni le vrednota, zdravje je človekova pravica, ki jo zagotavlja dostopno in kakovostno javno zdravstvo. Ko govorimo o zdravstvu, torej govorimo o enem izmed najpomembnejših družbenih podsistemov, ki pa se žal v Sloveniji vse predolgo sooča s krizo. In tega se v Svobodi zelo dobro zavedamo, čeprav hočejo prikazati drugače in zanikati delo, ki je bilo v teh skorajda dveh letih že opravljeno. Slika javnega zdravstva ni črno-bela, je pa resnično skrb vzbujajoča. Poskrbeti je treba za javno zdravstvo, spoštovani, treba pa je poskrbeti tudi za lastno zdravje. Sama se recimo zavzemam za prepoved pirotehničnih sredstev. Treba je reči še kakšno besedo o zlorabi tobačnih izdelkov, alkohola, sladkorja, nezdrave prehrane, o skrbi za gibanje in seveda tudi, če se le da, o čim manj stresnem življenju. Dejstvo je tudi to, da se prebivalstvo v Sloveniji stara, da razvoj medicine, znanosti, farmacije prinaša nove pristope in nove načine zdravljenja, ki omogočajo celovitejšo, kakovostnejšo obravnavo pacientov, in to je jasno povezano tudi z večjim številom obravnav oziroma obiskov pacientov pri zdravnikih. Tudi zato bi bilo prav, da politika na področju zdravstva s polja rivalstva preide na polje sodelovanja. Hvala lepa. Hvala lepa. Besedo ima predlagatelj gospod Jaša Jenull. Izvolite. JAŠA JENULL: Hvala lepa. Večkrat ste poslanke in poslanci Svobode izpostavili, pa tudi drugi, da ima naš zakon vsebovane neke pozitivne ukrepe, da so bili nekateri od teh ukrepov že upoštevani v uredbah, v interventnem zakonu in tako naprej, kar pomeni, da priznavate, da so ta vprašanja, ti problemi, ki jih izpostavljamo, smiselni, da so pomembni in da tudi na pravi način pravzaprav k njim pristopamo, da je pa potem vprašanje točne implementacije. Najbrž se strinjamo vsi, poslanke in poslanci iz Svobode, da je dvoživkarstvo problem. Predstavljam si, da če bi se vam zdelo, da dvoživkarstvo v javnem zdravstvu ni problem, potem ne bi odgovorili pozitivno, pritrdilno na zavezo, ki ste jo dali in ki je podpisana in je bila slavnostno predana na Trgu republike, da boste, in to je bila prioritetna zaveza, ki jo je Glas ljudstva postavil, prioritetno vprašanje, ali boste v roku enega leta od nastopa mandata razmejili javno in zasebno zdravstvo in ukinili to dvojno prakso pri koncesionarjih in zasebnikih. In odgovor s strani

Vse, kar mi na tej točki od vas pričakujemo, je to, da rečete, hkrati pa izpostavljamo dve stvari, ki pa nista bili upoštevani in se nam zdi pomembno, da bi se o njih naprej pogovarjali, da pretresemo možnosti, kaj se da glede tega narediti. Ena stvar ali lahko naredimo kaj več za 143 tisoč, to je točna številka, ker se pojavljajo različne, danes je bila preverjena, je 143 tisoč ljudi brez osebnega zdravnika, in na drugi strani, kaj bomo naredili glede tega spodjedanja zdravstvenega sistema s strani dvoživkarstva. To sta dve

o tem se ni treba pogovarjati, naredili smo popolnoma dosti, ne da se narediti nič več, poslanke in poslanci ne čutimo nobene potrebe, da tukaj razmislimo o tem ali še kaj več kar lahko naredimo, ali pa se boste odločili, da se ta vprašanja odprejo in da se skupaj vse tri koalicijske stranke, da se skupaj z ministrstvom, da se seveda tudi z našo podporo, ki smo jo pripravljeni nuditi, da se pogovori, ali se lahko na teh dveh področjih še kaj naredi. To je vse, kar vas v tej fazi prosimo in pričakujemo, ne samo, da prosimo, ampak pričakujemo, ker v nasprotnem primeru je pač to sporočilo, ki ga bodo dobili tako ljudje, ki so stali na dežju in na snegu, zunaj zbirali te podpise, tako ljudje, ki so bili tam zraven na Trgu republike, ko ste nam te zaveze slavnostno predali, bodo upravičeno razočarani in bodo upravičeno nezadovoljni in bodo upravičeno izgubili še en kos zaupanja v to, da so izvolili politiko, ki je drugačna, kot so bile vse prejšnje. Zato se mi res zdi pomembno, da se ta predlog sprejme v nadaljnjo obravnavo in da se potem vidi, kaj se da znotraj tega predmeta narediti koristnega na teh dveh ključnih področjih. Hvala. PODPREDSEDNICA MAG. MEIRA HOT: Hvala lepa. Besedo ima kolegica Tereza Novak. Izvolite. Hvala lepa za besedo. Najprej se bom odzvala na to, vsekakor se bomo pogovarjali in vsekakor so to teme, o katerih se mi sicer že pogovarjamo, mislim pa, da je zelo, zelo nujno, da se pogovarja ministrstvo, civilna družba skupaj z nami, ki moramo na koncu te stvari potrditi in ki imamo v resnici, tako jaz berem ta zakon, isti cilj Na kakšen način bomo prišli do tega, da bodo ti naši skupni cilji, da končno uredimo stvari, ki so se nalagale leta in leta in jih še nismo uredili, je pa pač vprašanje,

koalicijskih strank, Vlade in civilne družbe. Vsekakor je to pomembno in jaz sem prva tukaj, ki cenim angažma civilne družbe, zato ker se mi zdi, da je to način, kako se Vlado in tudi nas, ki tukaj sedimo, vedno znova opozori, da kakšnih stvari

so vsi naši poslušalci in gledalci tudi videli, da je naša resna zaveza, da vse te stvari, ki smo jih govorili pred izvolitvijo, tudi v resnici uresničimo. Kar je recimo vsaj zame zdaj en tak zelo dober podatek, ki ga lahko delim, pa je bil že danes slišan, je to, da imamo zdaj ministrico, ki ji v resnici zaupamo in ki deli te naše vrednote in te naše zaveze, ki ve, zakaj govorimo o javnem zdravstvu, ki ne govori o javnem zdravstvu na način, kot govorijo naši opozicijski kolegi, da denar sledi kamor koli že, pacientu, pa tudi če so to privatni zdravniki. Ne, ne vidimo javnega zdravstva tako in gremo po poti tega, kar smo obljubili. Veliko je bilo že urejenega v uredbi o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja za leto 2024 in mi pričakujemo del

Ker imamo ministrico, ki razume, za kaj gre pri zdravstvenem sistemu, ki razume, kakšne so težave zdravstvenega sistema in ki se je tudi lotila na pravi način, vsaj po mojem mnenju, je prav, da upoštevamo njen tempo, vsaj po mojem mnenju. Kar se pa tiče dvoživk, da bom tudi jaz uporabila to besedo, zato ker je čisto jasno, o čem govorimo, se mi zdi, je tudi za nas, in tu tudi apeliram na vlado, da ne glede na to, ali v tem zakonu ali v katerem koli, ampak te stvari je treba nasloviti res hitro, zato ker se nam v resnici ruši javni sistem dejansko zaradi tega. Mi smo gledali čakalne vrste oziroma čakalne dobe, statistiko, ki je dostopna in je od 2014 in ni popolna in se je tudi ne da čisto dobro razlagati, ampak jaz vidim eno korelacijo med tem ali pa vsaj to, da dvojne prakse, ki so jih leta 2012, mislim, da je bila vlada Janeza Janše, dopustili, in to po hitrem postopku, niso prinesle ničesar drugega kot to, da čakalne dobe od takrat ali pa vsaj od leta 2014, ko se štejejo, stalno naraščajo. Vmes je nek padec, ki pa je pojasnjen samo s tem, da so začeli čakalne dobe šteti na drugačen način, in to je bilo 2018, ampak od takrat naprej rastejo. Se pravi, argumenta za to, da imamo mi mogoče boljše storitve ali pa manj čakalnih vrst zato, ker lahko zdravniki opravljajo malo prakse v javnem sistemu in malo v privatnem, ne pije vode, se mi zdi. In tu tu se jaz še najbolj strinjam s predlagatelji, da je res treba pohiteti, če ne že pri vseh drugih stvareh, je to, da moramo enkrat temu sistemu narediti konec. Poslanci Gibanja Svoboda smo tudi apelirali na ministrstvo s poslansko pobudo, da naj pač opogumi direktorje zdravstvenih domov in drugih zdravstvenih institucij, da naj v času te stavke in da zdravniki odrekajo dovoljenja ali pristanke za dodatne ure, če je to potrebno v njihovih institucijah, da naj jim pač zavrnejo oziroma odvzamejo vsa dovoljenja za delo izven svojega se mi zdi prav tudi to, kar predvideva ministrstvo, da naj prevzamejo del odgovornosti za to tudi direktorji zdravstvenih domov, ker jaz mislim, da na drugačen način ne bomo prišli do rešitev, ki bi bile trajne. podpiram prizadevanja civilne družbe in tudi rešitve ali pa cilje, ki jih predstavlja ta zakon.

Hvala lepa, predsedujoča. Vsem skupaj še enkrat prijazen dober dan! Vse razprave in vse debate, ki se nanašajo na zdravstvo, so v tem trenutku nujno potrebne in še kako dragocene. Stavka, ker nekdo misli na svojo lastno korist, ne pa na zavezo Hipokratu in zavezo pacientu, nam je razkrila marsikaj. In mogoče, kakor je neprijetna, absurdna nepoštena do pacientov, nam lahko tudi pomaga ločiti zrnje od plev. Vprašanje je, kako bomo najhitreje in najučinkoviteje prišli do rešitve. Če bi bila zgodba v enem samem zakonu ali pa desetih zakonih, potem bi bilo celotno zdravstvo pri nas in v svetu že zdavnaj rešeno. Tako pa gre za to, da za rešitev problema potrebujemo družbeni dogovor. Družbeni dogovor vseh, vlade, parlamenta, zdravnikov, pacientov in seveda tudi civilne družbe, ki je še kako, in prav je tako, na strani pacienta. Zato pohvala in zahvala za vse, kar ste storili, ker ste brez dlake na jeziku odprli korektne in potrebne razmisleke. Zadovoljen sem, da se del teh razmislekov že nadgrajuje z uredbo, ki jo je sprejela Vlada na predlog ministrice in ministra da pa imamo pred seboj, ker bo to proces, še nekaj stvari, ki jih je nujno treba rešiti. V slovenskem zdravstvu, če ga primerjamo s tujim, nekatere države imajo več, nekatere manj zdravnikov na število prebivalcev, dejstvo pa je, da v zdravstvo vlagamo velike vsote denarja, da smo pa slabo učinkoviti. Marsikdo od javnosti ni verjel ali pa sprejel, da dva zdravnika, eden v Mariboru, eden pa recimo v Kopru, v svojem delovnem dnevu opravita bistveno različno število enakih posegov, za to pa prejemata enako plačilo. In zato je zagotovo ena od zgodb, da postavimo neke normative, da bo naša učinkovitost večja. Število neopredeljenih pacientov je na žalost preveliko, trdno, zagotovo in pogumno pa v tem trenutku rečem, če ne bi bilo vaših predlogov, tudi naših ukrepov, predvsem pa potreb pacientk in pacientov, da bi jih bilo še več. Jaz računam, da bo uredba, ki je bila nedavno sprejeta, že na vstopu v poletje dala določene rezultate, da se tudi statistika spreminja na bolje. Drug del vaše zgodbe je seveda, da enkrat za vedno naslovimo da je težko naenkrat sedeti na dveh stolih. Tisti zelo preprosti ljudje bi takrat, da nam je lažje v življenju in se pošalimo, da redkim v življenju uspeva imeti ženo in ljubico istočasno, tistim, ki jim pa to uspeva, pa običajno ne prav dolgo. Te zadeve je preprosto treba razmejiti, ker ta trend, ki ga je predstavil gospod Jaša, da ima vsakdo, kdor je v tej državi nekaj vreden,

je zgovorna in resnična sama po sebi. In tudi tisti, ki so bili izpostavljeni, se sploh niso trudili, da bi jo zanikali. Velika naloga je na vodstvih zdravstvenih domov in bolnišnic. Nekateri od njih ne da opravljajo dve podobni dejavnosti, ki sta seveda odvisno na lokacijo različno plačani, tudi vodstva zdravstvenih domov v številnih primerih opravljajo več različnih profitabilnih dejavnosti, namesto da bi se posvečala tisti osnovni nalogi, to je organizacija javnega zdravstva na primarni ravni. Potrebujemo še nadgradnjo, še večjo učinkovitost. S tega mesta zagotovo pohvala in zahvala primarnemu zdravstvu, ki vse tegobe, ki se zdaj pojavljajo, rešuje na ustrezen način. Med tistimi zdravniki je stavkajočih najmanj. Govorili smo o glavarinskih količnikih. Res je, nekdo jih je administrativno znižal Predstavniki, ki so danes z nami, so nam pred dnevi povedali, da recimo v državah, kot je Danska in še kakšna, ki so v delih zgodbe primerljive Slovenijo, da seveda imajo tam dva tisoč 500 opredeljenih pacientov, da imajo več, kot je normativ po glavarinskih količnikih,

večje število količnikov, kot je seveda bila zahteva sindikata in Fides. Tako da bomo temo zagotovo nadaljevali in se tudi naprej trudili za skupno rešitev. Hvala lepa. Prehajamo v sklepni del splošne razprave, v katerem dobita besedo še predstavnica Vlade in predstavnik predlagatelja. Besedo ima najprej predstavnica Vlade, državna sekretarka Eva Vodnik. Izvolite. EVA

Jaz bi poudarila par stvari. Bilo je že omenjeno, da smo imeli včeraj posvet na Brdu s predstavniki Svetovne zdravstvene organizacije, kjer so vsi visoki predstavniki izpostavili, da je Slovenija ena izmed treh držav, ki jih vedno predstavljajo kot vzor za dobro in krepko primarno zdravstveno varstvo, med drugim sta bili pravilno omenjeni državi še Velika Britanija in Španija. Povedali so tudi, da se vse te tri države tudi, da se vse te tri države trenutno soočajo z velikimi težavami in iščejo rešitve, kako iziti iz teh težav, ki so se nekako stopnjevale po epidemiji covid-19. Del tega, zakaj so se ravno te tri države, ki imajo zgodovinsko najbolj močno primarno zdravstveno varstvo, znašle v tem, je te države močno primarno zdravstveno varstvo, kamor se pacienti lahko obračajo, ta sistem je relativno dobro zasnovan, ampak seveda z novimi tehnologijami, vedno več je informacij. Epidemija covid-19 je pač izpostavila nekatere probleme, mogoče je več duševnih, več socialnih stisk. Pravzaprav so ravno ti sistemi postali prenasičeni, mogoče z veliko težavami, ki mogoče niso prvenstveno zdravstvene narave, ampak izhajajo iz nekih drugih stisk. Je pa bilo večkrat poudarjeno, da se Slovenija po vseh kazalnikih in po vseh podatkih uvršča med države, kjer imamo eno najnižjih stopenj obubožanosti zaradi bolezni, kjer se je breme zaradi nenalezljivih kroničnih bolezni izrazito znižalo, eno najnižjih stopenj umrljivosti, maternalne umrljivosti, umrljivosti novorojenčkov in tudi otrok do 15. leta starosti. V glavnem podatki kažejo, da ima Slovenija dober zdravstveni sistem in da velja poudariti tiste dobre lastnosti, ki jih ima, in tega ne pozabiti. Seveda pa se tudi Ministrstvo za zdravje zaveda, da imamo pred nami vseeno tudi nekaj slabosti in tudi številne izzive, ki so pred nami, in da imamo zelo odgovorno in zahtevno nalogo. Vsekakor te izzive naslavljamo. Med drugim je bila včeraj po zaključku javne obravnave predstavljena vsem ključnim deležnikom strategija o razvoju primarne zdravstvene dejavnosti in vsi deležniki so se strinjali, da je po tolikšnih letih, ta strategija se je pripravljala že od leta 2016, zelo pomembno in so se vsi strinjali, da je prav, da jo sprejmemo, da pa je seveda potem stvar več mandatov, da se po tej strategiji ravna in jo izvaja. izvaja. Zagotovo se bomo lotili vseh teh problemov in jih skušali ustrezno nasloviti. Opozorila bi mogoče samo glede številk neopredeljenih pacientov, da je treba biti pazljiv pri opredelitvi tega izraza in definiciji. Opozorila bi na par tehničnih stvari, in sicer da je javna zavarovalnica,

pravzaprav ni mogoče primerjati med seboj, tako so sami povedali na zavarovalnici, in sicer, da je bilo več mejnikov. 2010 je bila recimo izpostavljena izmenjava z AJPES, po katerem so se uredila zavarovanja za vse osebe, ki opravljajo poklicno dejavnost, leta 2012 so se intenzivirale in avtomatizirale vse aktivnosti za ureditev zavarovanj po uradni dolžnosti od leta 2017 so bile izvedene tudi obsežne prekinitve izbranega osebnega zdravnika v primeru upokojitev ali odsotnosti, premestitve, odpovedi pogodbe, ki prej pač niso bile upoštevane. Samo to, da je treba biti pazljiv pri primerjavi teh podatkov. Recimo ena taka stvar, ki jo je treba upoštevati, je na primer ta, da so novorojenčki do prvega meseca starosti vedno šteti kot neopredeljeni, ker pač nimajo še urejenega zavarovanja, in da je 47 tisoč 948 takih oseb, ki, odkar so bile vpisane, niso iskali niti osebnega zdravnika oziroma nobenih zdravstvenih storitev, tako da ne pravim, da številke mogoče niso pravilne, ampak da je treba biti pozoren pri interpretaciji in pri primerjavah teh številk. bilo tudi nekaj primerjav z drugimi državami, kakšno število pacientov ima opredeljen en družinski zdravnik. Pri tem bi tudi opozorila, da je treba biti pozoren, da so ureditve v drugih državah potem različne, tudi kar se tiče urejanja absentizma, na primer, da je Slovenija ena redkih držav, kjer je bolniški stalež

da imajo potem v drugih državah tudi mogoče v timih prisotno osebje, ki več nalog prevzame v smislu, da so na primer diplomirane medicinske sestre

ukvarjamo s tem na ministrstvu, tako da, kot je bilo že rečeno, jaz mislim, da nekaj stvari že upoštevanih, si pa bomo gotovo prizadevali, da še naprej naslavljamo te pereče probleme, s katerimi, kot smo slišali, se ne ukvarjamo samo mi. Neke težave so mogoče tudi zaradi demografskih sprememb, ki bodo še bolj pereče v prihodnosti. Če izpostavim samo številke recimo glede števila oseb, ki bodo starejše nad 65 let, do leta 2050 bo teh oseb ena tretjina vse populacije, tako da nas čaka še kar veliko izzivov. Hvala. Hvala lepa. Besedo imata oba predstavnika predlagatelja. Najprej kolega Jaša Jenull. Izvolite. JAŠA JENULL: Hvala lepa. Seveda se strinjamo s predstavnico ministrstva in tudi z enim izmed prejšnjih govorcev, ki sta izpostavila, da je slovenski zdravstveni sistem dobro zasnovan. Absolutno je dobro zasnovan, zasluge za to sicer ne grejo tej državi, ampak že prejšnji državi, ki ga je zasnovala. To, kar pa se mi trudimo početi v iniciativi Glas ljudstva, je to, da ohranimo ta dobro zasnovan sistem in ga očuvamo pred interesi tihe privatizacije, dobičkarstva in stvari, ki smo jih omenili. Kar se tiče številk, ja, številke so različne, da se jih interpretirati na različne načine, ampak nedvomno število ampak nedvomno število čakajočih nedopustno dolgo narašča, po vseh statistikah, število tistih brez osebnega zdravnika narašča. Trend je jasen in trend je zaskrbljujoč. Tako kot narašča število espejev v javnem zdravstvu oziroma v zasebnem zdravstvu, ki se financirajo iz javnega zdravstva. tukaj povedali v tem času, ampak v končni fazi bodo štela dejanja, štejejo dejanja. In dejstvo je, da v zadnjih dveh letih te vlade Ministrstvo za zdravje ni pripravilo nikakršne strategije, ni pripravilo nikakršnega resnejšega ukrepa na področju dvoživkarstva, čeprav je bila to ena izmed skupnih zavez vseh treh koalicijskih strank.

in štela bodo dejanja. Vi se lahko v četrtek, pojutrišnjem, odločite, da se bo o tem še naprej pogovarjali v Državnem zboru, da razmišljamo o tem, kaj se da glede na kritično situacijo trenutno zdaj, kaj se da na tem področju narediti. Če se skupaj ugotovi, mi smo popolnoma pripravljeni kot predlagatelji zakona, da če se v nadaljnji razpravi ugotovi, da bo ministrstvo pripravilo nekaj in bo to v dveh mesecih pripravljeno, bomo mi odstopili od te točke, mi smo pripravljeni odstopiti od zakona. Ampak sporočilo, ki ga boste

če debato v četrtek o tej problematiki v Državnem zboru prekinete in jo utišate, za kar imate dovolj glasov, bo pa to sporočilo, da da sodelovanje civilne družbe, konstruktivno sodelovanje civilne družbe na področju zdravstva ni mogoče in da v končni fazi nimamo svojega glasu. Še dr. Kebru predajam besedo.

ta vlada in ta oblast v dveh letih ni identificirala ključnih vzrokov za stanje v zdravstvu. Parcialni ukrepi, če jih vržete v obstoječi sistem, gredo praviloma v korist zasebništva. To se je izkazalo z vašimi lastnimi predlogi. Ta vlada ne želi sporočiti, da je ključni problem naraščajoča privatizacija zdravstva, da je ključni problem naraščanje osebnega interesa, profita namesto interesa za bolnike. Drugače ne bi čakali našega zakona in ga danes proglašali kot nepopolnega, da mu nekaj manjka, ampak bi bil rešen problem pacientov brez izbranega zdravnika, rešen bi bil problem dvoživk že v teh dveh letih. In končal bom s tem. Kaj boste rekli pacientom drugi teden, ne čez pol leta, drugi teden, ko vas bodo vprašali, zakaj nam niste priskrbeli izbranega zdravnika?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 Če želite razpravljati tudi eden od predstavnikov predlagatelja oziroma predstavniki Vlade, se prijavite s pritiskom tipke za vklop mikrofona. V tem primeru dobita besedo kot zadnja. Ne še zdaj, boste počakali, da odprem prijave. Besedo bosta dobila kot zadnja, in sicer najprej predstavnica Vlade in nato predstavnik predlagatelja. Sedaj pa odpiram prijave. Sedaj vklopite mikrofon, če želite. Tako. Najprej ima besedo gospod Borut Sajovic, nato Vlada in predlagatelj. BORUT SAJOVIC (PS Svoboda): Hvala lepa, predsedujoča. Pohvale za vodenje, tudi korektnost do naših gostov. Ja, nekaj stvari je ostalo še nedorečenih. Prej mi je zmanjkalo časa, da bi vse tiste, ki nas poslušajo, gledajo, opozoril na eno stvar. Na moji levi, v opoziciji so klopi prazne. Problematika pacientk in pacientov, ki čakajo v vrsti, ne zanima nikogar. Kar nekaj nas je, ki to debato danes spremljamo pozorno, strpno in spoštljivo do tistih, ki se trudijo, pa se jim ne bi bilo treba, recimo recimo gospod Dušan je že upokojenec, najbrž bi življenje živel bistveno mirneje in drugače, ampak mi imamo resničen problem, za katerega sem prepričan, da ga bomo skupaj rešili. rešili. Ko govorimo o stavki Fidesa, je točno znano, v katerih vladah in kdaj se stavke dogajajo, kdaj pa ne.

gre žal tudi za politiko, ki na področju zdravstva ne bi smela imeti mesta. Tudi sam obžalujem, da da smo zgodovinsko problem dvojnih praks, da se lepo izrazim, pripeljali tako daleč in strinjam se s tem, da se ta trend, ki je slab, še nadaljuje. Mogoče teden, deset dni nazaj smo v medijih lahko prebrali, da tudi NIJZ, recimo konkretno gospa zdravnica Leskovšek, ki je mimogrede članica tudi stavkovne skupine v Fidesu, dela, za katerega jo plačujemo slovenske državljanke in državljani v NIJZ, v javni službi, ne opravi, pač pa ga opravi popoldan in za 8 tisoč pa še nekaj svetuje slovenskim zaporom, kako tam povečati preventivo pred nalezljivimi boleznimi.

raziskave, naloge, nekatere so bile, seveda v glavnem vse plačane iz javnih sredstev, služile so pa za kakšen oseben magisterij, doktorat, za dobro plačana predavanja za kakšno znanstveno referenco. Potem, ko je bila pa ta raziskava narejena in je bilo treba v občinah odgovoriti na vprašanje, zakaj je nekje več raka, drugje preveč tobaka in spet na enem mestu preveč alkohola, pa nihče od teh ljudi ni imel časa za tiste posvetovalne debate in pogovore, za katere smo se dogovorili na začetku. Torej, v teh javnih službah je zagotovo treba ustaviti te slabe vzglede. Jaz moram reči, da ti ob besedah ki so jih danes izrekli predlagatelji, ne more biti vseeno in nam tudi ni vseeno. Da nam je mar za civilno družbo, smo danes oziroma v teh tednih enkrat že pokazali in dokazali, bomo v četrtek potrdili Zakon o varstvu okolja, ki so ga predlagale prav organizacije iz civilne družbe, državljanke in državljani. Na začetku Zakon o varstvu okolja ni bil idealen, ampak smo ga med proceduro do tretjega branja bistveno nadgradili in ima tudi v Državnem zboru, kar se tiče koalicije, veliko, široko podporo. Je pa seveda spet del parlamenta, ki je dal prednost kapitalu kot pa zdravju,

tukaj bili prisotni cel čas in spremljali in se nam to zdi pomembno, da se pogovarjamo o teh stvareh. Pomembno se nam zdi, da se še naprej pogovarjamo o teh stvareh in da se pogovarjamo o rešitvah. Zato še enkrat, tako kot ste rekli, za zakon glede Anhovega, na začetku mogoče ni bil v idealni obliki, ampak se je potem našlo način, kako se je skozi proces naredilo nekaj, kar je koristno in kar bo koristno za zdravje ne samo prebivalcev Anhova, ampak za zdravje vseh prebivalcev Slovenije. je naš zakon nekaj, kar je jasno, da je koristno za zdravje, direktno koristno za zdravje vseh prebivalk in prebivalcev v tej državi. Še

temu zakonu, in da se ta pogovor lahko nadaljuje naprej tudi na zdravstvenem odboru in se išče rešitve in se išče, kako optimalno zdaj, ne čez eno leto, ne čez dve leti, ampak kaj lahko Državni zbor naredi zdaj, da prepreči razpadanje javnega zdravstva preko dvoživkarstva in da pomaga 143 143 tisoč ljudem. Mi od vas pričakujemo samo to, da v četrtek, ko boste pritisnili ta gumb, izberete možnost tega, da se o teh stvareh še naprej pogovarjamo tudi v Državnem zboru in da ima civilna družba možnost sodelovati pri teh pogovorih. Hvala. Hvala lepa. S tem zaključujem splošno razpravo. O predlogu sklepa, da je predlog zakona primeren za nadaljnjo obravnavo, bomo v skladu s časovnim potekom seje Državnega zbora odločali v četrtek, 7. marca 2024, v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda in 17. sejo Državnega zbora, ki jo bomo nadaljevali jutri ob 9. uri. Hvala lepa vsem in lep dan še naprej! Hvala